uvaženi državni tajniče,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

li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Šime Mršić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovane gospođe saborske zastupnice, saborski zastupnici. Pred vama je Prijedlog Zakona o hrani, trenutno je na snazi Zakon o hrani iz 2013.g. U izmjene postojećeg zakona krenulo se s ciljem usklađivanja njegovih odredbi s odredbama Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja usvojenog u svibnju 2021.g. Tako … Ministarstva poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva, Državni inspektorat u okviru ovog zakona novo nadležno tijelo u području provedbe politika sigurnosti hrane odnosno nadležno tijelo u provođenju službenih kontrola. Vezano uz usklađivanje nadležnosti preraspodjele određenih zadaća nadležnih tijela u prvom redu to se odnosi na činjenicu kako aktivnosti vezane uz provedbu sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, tzv. RASFF sustav te postupanje te postupanje u slučaju kriza vezanih uz hranu. Novim Zakonom o hrani više neće biti u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede već će biti u nadležnosti Državnog inspektora, a za što je dan preduvjet novim Zakonom o službenim kontrolama. Nadalje, ovim se zakonom uspostavlja nacionalna kontakt točka za suzbijanje prijevara kao i nacionalni sustav za suzbijanje prijevara kojeg čine Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva, Državni inspektorat, MUP i Carinska uprava Ministarstva financija. Cilj je na ovaj način uspostaviti zakonodavni okvir za daljnju suradnju i postupanje u području suzbijanja prijevara povezanih s hranom budući da se navedeno trenutno ne nalazi niti u jednom zakonskom okviru. Novi zakon u najvećem je dijelu zakon kojim se osigurala provedba europskog zakonodavstva kroz zakonodavstvo RH posebice uzimajući u obzir europsko zakonodavstvo koje je stupilo na snagu nakon što je 2013. godine usvojen trenutno važeći Zakon o hrani. Riječ je o novom zakonodavnom okviru za upravljanje krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje kao i uspostavi jedinstvene kontakt točke za neometanu razmjenu relevantnih informacija s nadležnim tijelima drugih država članica. U odredbe novog zakona uključeno je i područje posebnih pravila o hrani za životinje kao i postupak registracije odobravanja subjekata u poslovanju s hranom za životnije koje je dosada bilo u okviru Zakona o veterinarstvu, a te iste odredbe u Zakonu o veterinarstvu bit će stavljene izvan snage danom stupanja na snagu ovog zakona. Također, uzimajući u obzir novo objavljeno europsko zakonodavstvo koje se odnosi na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu ljekovite hrane za životinje bilo je potrebno u odredbama nacionalnog zakonodavstva osigurati provedbu Uredbe 2019/4 kojom se to područje regulira. Na ovaj način osigurana je cjelovitost zakonodavstva u području, u području sigurnosti higijene hrane za životinje. Također ovim se zakonom propisuju odredbe na nacionalnoj razini kojima se uređuju nacionalne politike sigurnosti hrane uključujući hranu za životinje te se uređuje područje izrade znanstvenih mišljenja kao i pružanja znanstvene i tehničke potpore od stane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Nadalje, ovim se zakonom osigurava zakonska osnova za izradu i provođenje godišnjeg plana monitoringa za hranu za životinje čija je provedba neophodna za nesmetan nastavak prometa odnosno trgovine hranom za životinje unutar država članica EU. Novim Zakonom o hrani osigurat će se prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u RH dok za njegovu provedbu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Slijedom navedenog, danas u raspravi imamo Nacrt prijedloga Zakona o hrani kojim se dodatno ojačalo i objedinilo politiku sigurnosti i higijene hrane, hrane za životinje u RH te osiguralo da potrošači i nadalje ispravna, sigurnu i zdravstveno ispravu hranu životinjskog i biljnog podrijetla. saborske zastupnice, gospodo saborski zastupnici pozivam vas na razmatranje ovog teksta Prijedloga Zakona o hrani i vjerujem da će kvalitetna rasprava dodatno doprinijeti boljem razumijevanju i usvajanju predloženog teksta. Na vaša pitanja postavljena tijekom rasprave dat ćemo dodatna objašnjenja i odgovore. Hvala vam lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Evo, imamo nekoliko replika, prva je poštovani Ivan Kirin. Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, ovim prijedlogom zakona osigurava se provedba europskog zakonodavstva kroz zakonodavstvo RH. Način prijedloga Zakona o hrani kojim bi se dodatno ojačalo i objedinilo politiku sigurnosti hrane i hrane za životinje u RH i osiguralo da potrošači konzumiraju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu životinjskog i biljnog podrijetla. Recite mi da li će uvođenje zakona biti veća kontrola uvezene i domaće hrane? Da li će biti manje prijevare? To nam je svima jasno. Da li će subjekti koji se bave hranom više poštivati zakon? Da li će biti veće kontrole i da li će biti sankcije drastičnije? Hvala Šime** Hvala vam lijepo poštovani zastupniče Kirin. Dakle, kontrole u RH su česte i mislim da su dovoljne, ali to je u nadležnosti Državnog inspektorata RH. Dokaz da je tomu tako je i često uzbunjivanje preko kontaktne točke odnosno preko RASFF sustava koja je, koja je u nadležnosti

Zahvaljujem potpredsjedavajući. Uvaženi državni tajniče danas raspravljamo o Zakonu o hrani koji je iznimno važan zakon, ali ne mogu se ne pitati na koju hranu će se taj zakon uopće odnositi. Naime, ne znam koliko ste uopće upoznati ali u jeku jesenske sjetve naši poljoprivrednici muku muče sa nabavkom plavog dizela koji je neophodan za jesensku sjetvu. Dizela nema, nema gnojiva jer se Petrokemija još nije pokrenula. Šećerane ste uspješno ugasili, mljekarstvo i stočarstvo postoji u tragovima, ratarstvo ovim potezima također uspješno gušite pa s razlogom mogu pitati da li će ovaj zakon regulirati isključivo uvoznu hranu jer očito naše domaće hrane neće biti dovoljno. Hvala vam lijepo. Poštovana saborska zastupnice Ban Vlahek apsolutno se ne bi ovaj složio s vama s obzirom da vrijednost proizvedene hrane u RH kontinuirano zadnjih godina raste. Nažalost, dijelom, dijelom ste u pravu da se, da su se određene proizvodni pogoni ugasili, međutim ne mogu se ne osvrnuti da je dijelom zaslužna i vlast koja je prethodila vlasti Andreja Plenkovića odnosno stranka koje ste i vi član. Hvala vam lijepo. Slijedeća replika poštovani Bojan Glavašević. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala g. potpredsjedniče sabora. Poštovani g. državni tajniče, drago mi je vidjeti vas opet nakon jučerašnje sjednice Odbora za poljoprivredu. Imali smo ja mislim vrlo interesantnu raspravu i ono što mi se osobito svidjelo i što me ugodno iznenadilo je zapravo koliko smo od parlamentarne većine do opozicije zapravo vrlo slične komentare imali u istom tonu, pa me tako zanima da li ste od jučer do danas možda imali prilike razmisliti o nekima, o nekim stvarima koje smo tamo rekli, primjerice o potrebi da se iako u predloženom tekstu nije predmet da se doda neki segment koji se tiče definiranja kvalitete hrane odnosno da se daju, da se uvedu neki pojmovi poput ekološke proizvodnje ili važnosti duljine lanca opskrbe? Hvala lijepa. Zastupniče Glavašević, što se tiče kvalitete hrane odnosno kriterija koje ona mora zadovoljit ona je definirana europskim uredbama, međutim mi isto tako na nacionalnoj razini možemo oznake kvalitete dodati kao što je dokazana kvaliteta hrvatska koju sad trenutno imamo na 4 proizvoda odnosno 4 grupe proizvoda, a to je voće, povrće, jaja i uskoro pileće meso. Međutim da bi proizvođač zadovoljio odnosno proizvod da bi zadovoljio i da bi dobio tu oznaku on mora dokazati 3 nadstandarda u tom proizvodu, pa na takav način nastoji se istaknuti hrvatski proizvod, međutim on kao što sam rekao mora dokazati nadstandarde da bi zaslužio tu oznaku. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa svjedoci smo da evo nerijetko određeni proizvodi se povlače iz proizvodnje odnosno iz distribucije u prodajnim centrima, uglavnom to doznamo iz medija jer su štetni za zdravlje ljudi. Mene zanima da li će primjenom ovog zakona takvi primjeri se svesti na najmanju moguću mjeru? Hvala. Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče Brčić. Ja mogu samo reći da s obzirom da je to u ingerenciji državnog inspektorata da će vjerojatno jednako kvalitetno se nastaviti kontrole na terenu, međutim ono što želim istaknuti da i u proizvodnom procesu svatko od proizvođača je dužan voditi određene evidencije, te određene samokontrole, te na takav način prevenirati uopće da takav nekakav proizvod koji ne zadovoljava kriterije da uopće dođe, da uopće dođe na policu. Svjedoci smo gotovo na tjednoj bazi da se određeni proizvodi povlače, što nam govori da kontrole funkcioniraju, hvala vam Marijana Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, hrana nam je važna za život, svi smo ovdje pobornici proizvodnje domaće kvalitetne koja naravno da bi uopće se zvala hranom mora biti zdravstveno ispravna, no svjesni smo da ima i aktera na tržištu koji ne igraju pošteno, koji u svojoj kreativnosti idu jako daleko tako da stvaraju plagijate od hrane, da stvaraju patvorine i vi ste u ovom zakonu predvidjeli uspostavu nacionalnog sustava za suzbijanje pa me zanima možete li nam malo više reći kako će taj sustav funkcionirati i jeste li razmišljali da ga se možda detaljnije propiše ovim zakonom? Hvala lijepo. Dakle, ovaj zakon općenito je obuhvatio sustav prijevara odnosno kontrola prijevara u, u proizvodnji hrane, a detaljno će biti to propisano podzakonskim aktima. Ono što mogu reći dakle da u otkrivanju tih prevara u sustavu proizvodnje hrane sudjeluje i MUP i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva, te Ministarstvo financija kroz carinsku upravu, te naravno državni inspektorat koji je i kontakt točka odnosno ona točka gdje se prijavljuju sve takve nepravilnosti. Nažalost svjedoci smo da je, itekako ima prijevara odnosno patvorenja da se tako izrazim u sustavu, u sustavu proizvodne hrane, međutim na ovakav način ćemo nastojati to svesti na najmanju moguću mjeru. Slijedeća replika poštovani Emil Daus. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, pčelari i maslinari nam se jako žale na nelojalnu i nelegalnu konkurenciju na tržištu i na tragu ovoga što se dosada već raspravljalo zanima me kontrola i prevencija stavljanja na tržište prehrambenih proizvoda. Imamo med koji nije vidio pčelice, imamo ekstra djevičansko maslinovo ulje koje nije vidilo ulike, niti je ekstra, niti je djevičansko, to znamo svi. dio odgovora već sam čuo, ali da li još malo možete pojasnit kako će se poboljšati kontrola na samom tržištu, hvala. **Mršić, Šime** Hvala vam lijepo poštovani saborski zastupniče Daus. Dakle maslinovo ulje i med su jedan od, dva proizvoda koja se najčešće, najčešće patvore i oni su naravno inspekcijskim nadzorima, te kontrolama bilo da se radi o kontrolama na policama ili u proizvodnji. Ono što je možda problem što ste htjeli istaknut prodaja na kućnom pragu gdje je možda ta, ta kontrola kad je u pitanju med malo, malo otežanija s obzirom na veliki broj proizvođača i veliku mogućnost prodaje odnosno vidimo skoro na svakom koraku uz cestu da se, da se med prodaje, pitanje kakve kvalitete jel međutim državni inspektorat je nadležan za kontrolu istog i sankcioniranje naravno patvore. I posljednja replika poštovani Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, evo jučer na matičnom Odboru za poljoprivredu smo raspravljali o ovom zakonu u prvom čitanju i dobro, iz sustava Ministarstva poljoprivrede ovo se prepušta državnom ispektoratu. Članci 13., 14. i 15. točno propisuju kakva to kvaliteta mora biti hrane ne samo za ljude, nego i za životinje. No ono što sigurno mislim da će biti veliki problem da Državni inspektorat jednostavno nema sustav kojim će ovo iskontrolirati. To je obiman posao, to smo jučer konstatirali da samo jedan zapisnik koji inspektor mora pisati traje barem po dva ili tri sata. I bojim se da bi tu još do drugog čitanja mogli neke stvari malo poboljšati pogotovo kada je riječ o svježoj hrani. To nije definirano i predsjednica odbora je na tom tragu raspravljala. Mislim da ima još prostora da uz sve ovo što je dobro napravljeno … …/Upadica Sanader:

inspektori, veterinarski inspektori smo prepustili, odnosno oni su prešli u Državni inspektorat. Da li je to dovoljan broj o tome doista bi trebali oni da li ih ima dovoljno ili ne. Oni će sigurno ako ih nema dovoljno popunjavati svoje kapacitete, te na takav način zadovoljiti broj kontrola i kvalitetu. Hvala državni tajniče. Sa ovim smo iscrpili replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Poštovana Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Samo kratko. Odbor za poljoprivredu je na svoj 75 sjednici koju smo održali jučer raspravio Prijedlog zakona o hrani. Taj zakon je dobio podršku od nas kao matičnog radnog tijela. Većina rasprave vodila se uglavnom o pitanjima kvalitete hrane za ljudsku potrošnju, gdje su zastupnici iznijeli niz prijedloga kako to područje dodatno regulirati a cjelovito izvješće možete naći na stranicama Sabora. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Prvi prijavljeni je u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovani Božo Petrov. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, Zakon o hrani ostane li ovakav služit će samo tome da popuni neko prazno mjesto u nekom registratoru i time ispuni sebi svrhu. Stvari koje su u njemu posložene ničemu ne vode poput na primjer Državnog inspektorata kojeg ste sad spomenuli. One koje su krucijalne za hranu, za proizvodnju hrane, za plasman hrane u zakonu nema. Na primjer oznaka za GMO hranu, pojednostavljivanja procesa kako bi se širi krug ljudi mogao baviti proizvodnjom i plasmanom hrane. Zakon o hrani kreiran je da se uskladi sa pravnom stečevinom EU, sa zakonodavstvom EU ali ne prepoznaje prilike niti potrebe Republike Hrvatske i to ste sami u ovoj raspravi na kraju i u replikama rekli. Pa će zbog birokrata izvana postojati, ali neku veliku promjenu u Hrvatskoj, u hrvatskoj poljoprivredi, stočarstvu, prehrambenoj industriji neće donijeti. Mislim da ste toga i sami svjesni. Olakšati domaću proizvodnju neće, olakšati plasman domaće hrane neće. Ne vjerujem da će povećati niti kvalitetu hrane, jer u člancima nije tako izrijekom navedeno kako kažete nego su pokazane dužnosti onoga tko treba što provoditi, niti će učiniti transparentnijim prisutnost GMO sastojaka u hrani. Ali će dodatnim normiranjem, novim člancima zakona možda učiniti još težim ulazak u posao nekom novom mladom OPG-u. Netko će reći da ovo što sada govorim nije svrha ovog zakona da se ti članci nalaze u nekim drugim zakonima, ali ta uvijek priča postoji kad god se nešto pokušava promijeniti, a znate mi to ovim zakonom ne definiramo. Ono što ovaj zakon radi, na žalost, on definira tko bi što trebao raditi. Ali mi nemamo problem s tim u Hrvatskoj da znamo tko bi što trebao raditi. Mi imamo problem s tim kako se radi. Ono što je također problem u definiranju tko što radi tipa Državnog inspektorata propisane su kazne za onoga koji ne poštuje Zakon o hrani. Jesu možda propisane odgovornosti i kazne za one koji bi trebali obavljati posao u tim institucijama, a ne obavljaju ga. Ali do toga ćemo doći. U ovom zakonu su jasno definirane kazne i iznos kazni za onoga koji ne poštuje zakon, ali taj zakon se na kraju ne bavi edukacijom. Ali do toga ćemo doći, on se bavi kaznama. Sve je bitno, sve rak rane hrvatske poljoprivrede, stočarstva, prehrambene industrije ne rješavaju se na žalost ovim zakonom. One se rješavaju ili podzakonskim aktima ili novim pravilnicima koji uzgred rečeno još nisu doneseni. Obećavate da ćete ih donijeti. Tako obećavate za Zakon o zdravstvenoj zaštiti već tri godine da ćete donijeti pravilnike iako vam se zakonom ovdje rekli da ćete ih donijeti unutar godine dana. Već su tri godine prošle. Dakle ništa od rak rana hrvatske poljoprivrede, stočarstva, prehrambene industrije nije definirano ovim zakonom. Definirano je pravilnicima za koje obećavate da ćete ih donijeti ili nekim drugim zakonima kao što je to rekao sada državni tajnik vezano za Državni inspektorat na vaše pitanje koje ste mu postavili. Pa ja sad vas trebam pitati je li vama logično, jer meni je. Je li vama logično da se svatko u Hrvatskoj slaže da se pročitat hranom štetnom za zdravlje ljudi smatra hrana koja je zdravstveno neispravna jer sadrži prehrambene aditive i arome koji su nedozvoljeni u određenoj kategoriji hrane. Logično. Svi se slažemo sa tim, to vam stoji u zakonu, to i još takvih 50 stvari, potpuno logičnih. Ja bi smatrao da svatko onaj tko smatra da ovo nije logično da bi trebao malo na određen pregled. A to nije smisao, to nije problem današnje hrvatske poljoprivrede, današnjeg stočarstva, današnje prehrambene industrije. Je li to negdje treba pisat? Slažem se treba pisat. Je li dobro prebrojat? Naravno da je dobro pobrojati, da se to treba znati, ali to nije naš problem. Ja ću vam samo reći bitnu stvar, koliko u našoj hrvatskoj praksi ovaj zakon nema smisla, u praksi. Možda negdje na razini EU gdje su stvari posložene, gdje inspekcije funkcioniraju možda ima smisla, koliko u hrvatskoj praksi nema smisla, jel dovoljno kada promotrite koje se ovlasti davaju Državnom inspektoratu jer to je ono što se definira što je novitet, novina ovoga zakona. Nisu mogućnosti koje vi dajete novim OPG-ovima da uđu u proizvodnju, u plasman robe, nije poticanje stočarstva, nije poticanje poljoprivrede. Novitet ovog zakona je koje ćete ovlasti kome dat, pa tako veće ovlasti dajete Državnom inspektoratu. Vi dajete ovlasti veće Državnom inspektoratu odnosno tijelu kojeg bih ja najčešće zabranio zbog nerada, zbog političke podobnosti ili zbog lošeg rada. I ono što masa ljudi se ne usudi izgovoriti ja ću vam reći, pa nisu vam poticaji uništili poljoprivredu, uništili su je inspekcije koje ne rade svoj posao jer ne gledaju kome idu poticaji i ne gledaju je li se poticaji koriste zaista za one svrhe za koji su dani. Kome je u interesu da se potroše milijarde, a da nema na kraju učinaka jer to isto spada pod taj isti Državni inspektorat na primjer? I niz drugih inspekcija koje ne rade svoj posao ili ga politički podobno rade, vi veće ovlasti dajete tom tijelu. Ali naravno reći ćete mi da to nije taj zakon kao što je vama državni tajnik rekao, to je neki drugi zakon, to se tiče Državnog inspektorata tako. kao što sam rekao u Prijedlogu Zakona o hrani o ovome vi lijepo definirate novčane kazne koje svatko mora platiti ukoliko se ogriješi o zakon. vam možda nekad palo na pamet unijeti u zakon odredbu da pri prvom izlasku na teren vi nemate pravo naplatiti financijski kaznu, nemate pravo oderati OPG-ovca poduzetnika nego da ga morate upozorit jer bi nama u cilju bilo educirati ljude koji proizvode, to bi nam trebalo biti u cilju, a onda u drugom navratu ako on to nije ispoštovao jel možda osoba nije znala, možda osoba nema kada čitati sve zakone da ga u drugom navratu kaznite, mislim da bi bilo primjerenije, korektnije da bi ljudi na kraju bili zadovoljniji. Ali toga nema. I opet ćete mi reći nije to taj zakon, to je neki drugi zakon. Bi li bilo korektno da na proizvodima koji sadrže GMO sastojke pa makar i u 1% stoji da sadrži GMO sastojke? Bi. Ali je li piše to? Ne. Zašto? Zato što ste rekli da nije to taj zakon, to rješava uredba, Uredba 1829/2003, a ni toga nema nije to taj zakon. Bi li bilo dobro da ne znam jasno znamo koji laboratoriji vrše ili pod čijom ingerencijom i kako dobivaju uvjete? Da, ali ne piše ni to, očito nije ni to taj zakon. U prijedlogu stoji ovog zakona definicija, ako postoji opravdana sumnja. Sad mene zanima tko definira kad je sumnja opravdana? Je li postoji sumnja ili ne postoji sumnja? Koje tijelo definira da je sumnja opravdana? Možda opet Državni inspektorat za kojeg smo se uvjerili kako radi. Zato ja na kraju kažem, da nažalost u Zakonu o hrani mi ne razgovaramo o hrani, mi de facto razgovaramo o nekim drugim zakonima koji nisu u ovome zakonu i koje bi trebalo poboljšati ako želimo potaknuti hrvatsku poljoprivredu, stočarstvo, prehrambenu industriju, iako evo navodno razgovaramo o hrani. Zato kažem, ovaj zakon ostane li ovakav, a nadam se da će se promijeniti, neće pomoći hrvatskoj poljoprivredi niti stočarstvu, niti prehrambenoj industriji. Hvala. Poštovani potpredsjedniče HS-a, državni tajniče sa kolegom, kolegice i kolege. Pa mislim da je ovo danas Zakon o hrani možda jedan od najvažnijih zakona u Hrvatskoj i žao mi je prije svega da je malo saborskih zastupnika danas u dvorani kad raspravljamo o Zakonu o hrani jer ako nema hrane, nema ni života i prema tome jako bitan zakon iza kojega se krije puno stvari. Hoće li Zakon o hrani poboljšati uvjete našim poljoprivrednicima? Neće. Ali ono sigurno što Zakon o hrani treba regulirati, treba regulirati prije svega da zdravi proizvodi dolaze na policu, da zdravstveno ispravni proizvodi dolaze na police, da naši poljoprivrednici sukladno svim normama budu upoznani sa svim zakonima i prilagodbama EU kako trebaju proizvoditi. I sigurno je da ovaj zakon prije svega je možda čak i u krivo vrijeme došao u HS u vrijeme kad nam tvornica mineralnih gnojiva Petrokemija ne radi, u vrijeme kad su iza nas zatvorene šećerane, u vrijeme kad je, evo jučer smo dobili neke informacije da u par županija je sjetva jesenska prekinuta jer nema dovoljnih količina plavoga dizela, u vrijeme kad jednostavno cijene uvoznih mineralnih gnojiva su ogromno skupe. Prema tome, sve su to uvjeti u kojima se nalazi danas naša hrvatska poljoprivreda takva kakva je i prije svega ovaj zakon bi trebao gledati po meni na zakon uvoznika jer mi ako ovako nastavimo se odnositi prema hrvatskoj poljoprivredi ovo će bit zakon za, Zakon o hrani za uvoz stranih poljoprivrednih proizvoda. Ono što se pak i ne slažem sa kolegom Petrovom, mislim taj državni inspektorat to se samo promijenila forma, ljudi su ostali isti, samo su iz Ministarstva poljoprivrede prešli u državni inspektorat, mislim tu se nije ništa promijenila se krovna osoba koja je postavljena s političkih razloga u državni inspektorat, ali ljudi koji rade taj, su ostali isti, problem je što je tih ljudi malo, problem je što su ti ljudi slabo plaćeni, problem je što ti ljudi jednostavno ne stignu iskontrolirati sve ono što se treba iskontrolirati na policama i mislim da sam to u više navrata komunicirao da jednostavno poljoprivrednih inspektora je malo, gospodarskih inspektora je malo, veterinarskih inspektora je malo, loši su im uvjeti rada i prema tome to je ono što moramo, što moramo vodit računa. Ovo, ovaj Zakon o hrani evidentno je mijenjan, zadnji je donesen 2013., 2019. je državni inspektorat uspostavljen, definira se nadležnost Ministarstva zdravlja, definira se nadležnost Ministarstva poljoprivrede i same kontrole od državnog inspektorata. Ono sigurno šta, šta nije dobro, kad gledamo naše proizvode na policama prije svega uvijek taj rok do upotrebe moramo tražit i stavit očale da vidimo, on je po meni uvijek nekako maknut sa strane i slabo je obilježen. Drugo, vidili smo sad u pojedinim hipermarketima nema jaja, šta se događa, znači da velika količina jaja je maknuta sa polica, pitanje je kako će te farme uopće opstat ako je salmonela ušla u jaja i to je sad pitanje kako su takva jaja uopće mogla doći na police i to je najveći problem. Ja mislim da kad bi dobili stvarne podatke koliko se poljoprivrednih proizvoda kontrolira i koji je to spektar poljoprivrednih proizvoda svi bi se zgrozili, pa onda nam se dogodi da se makne med sa polica, pa nam se onda dogodi da je maslinovo ulje nije takvo kakvo je deklarirano, jednostavno sustav kontrole je slab. Ovaj zakon mi možemo čitati čl. 6., čl. 7., al s ovim zakonom se ništa, ništa se ne rješava, naša poljoprivreda je katastrofa, ovo je zakon za uvoznike, a oni su tu specijalci, a s druge strane se slažem s kolegom Petrovom da trebamo pomoć našim poljoprivrednicima, da treba bit stimulativno da taj prvi, prvi inspekcijski nadzor, pa nemojmo odma ljude oguliti, pa mi, Ministarstvo poljoprivrede mora shvatit da mora raditi u svrhu hrvatskih poljoprivrednika, da mora biti edukativno. Državni inspektorat, slažem se ako nije nešto stvarno previše ono da se mora ljudima dat neki rok da se to ispravi i da im se, da ih se stimulira, da ih se na neki način potiče, da ih se educira, pa nemojmo ljude odma, odma ubit u pojam. Ono što nije dobro treba veća kontrola pogotovo proizvoda koji sadrže GMO i tu mislim da naši inspektori moraju puno pojačat taj inspekcijski nadzor i mislim da općenito uvjeti koji su u nadležnosti osiguravanja proizvodnje hrane za životinje. Tu moramo biti oprezni jer ako, ako tu zatajimo u tim našim sustavima koji se bave proizvodnjom hrane za životinje automatski imamo dalje lanac da ćemo dobiti neispravnu, neispravan proizvod na salmonelu, a ako je to dobro znamo u poljoprivredi silaža ima nekih veću količinu nikotoksina automatski da će se to reflektirati na mlijeko ako se taj proizvođač bavi mljekarstvom i to su te stvari koje kod nas nekako prolaze ispod radara i na kraju se to, dođemo do toga da moramo skidati med sa polica, da moramo skidati jaja, da moramo skidati neke polutrajne proizvode i može, može bilo tko pa nije to velika količina, nije to često, al to se ne smije događati. I mislim da ovaj Zakon o hrani prije svega bi trebao potaknut naše poljoprivrednike da kad, kad plasiraju proizvode na, na tržište da budu samosvjesni, da znaju da ti proizvodi moraju zadovoljavati standard, da moraju zadovoljavati kvalitetu i da jednostavno prije svega i sami sebe kontroliraju mimo državnoga inspektorata. Al ono što nije dobro i što sigurno se moramo svi zamisliti i svi zapitati kako pomoći toj našoj poljoprivredi, kako probati napraviti sve napore da se ta naša Petrokemija upogoni, kako pomoć poljoprivrednicima da završe jesensku sjetvu, kako pomoć u stimuliranju plavoga dizela da ti naši poljoprivrednici budu konkurentni jer ovako kako sada stvari stoje uz cijene repromaterijala mi možemo tu raspravljat o Zakonu o hrani 300 dana, ali oni pravi i stvarni problemi ostati će kod hrvatskih poljoprivrednika da neće moći isfinancirati jesensku sjetvu, pitanje kolike će cijene biti repromaterijala na proljeće za proljetnu sjetvu, pitanje je kako će uopće pojedine farme moći plaćati režija struje i to su ti stvarni problemi hrvatske poljoprivrede koje uvijek tu nas nekolicina istih ljudi raspravlja, a poljoprivrednicima ostaju isti i svakim danom sve i gori i gori problemi koji ih nažalost zatiču i na globalnom tržištu i u EU i u Hrvatskoj, a svi znamo da naša poljoprivreda nema toliku pomoć države koliko imaju države EU kroz te prikrivene potpore, pa sam uvijek komunicirao ajmo pomoći našim poljoprivrednicima sa tim prikrivenim potporama da pomognemo i sa solarnim panelima, da pomognemo i sa veterinarskim pregledima, da pomognemo i sa ovim markicama za stoku. Znači država mora jednostavno naći način pomoć poljoprivredi jer ako to ne napravimo možemo sto prilagodbi europske direktive, sto zakona o hrani donijeti, ali mislim da one stvarne probleme nećemo riješiti.

i zastupnici, premda je ovaj Zakon o hrani izuzetno važan kako su to i neki prethodnici rekli sudeći po našoj gotovo praznoj dvorani, čast iznimkama stekao bi se dojam da unatoč geopolitičkoj situaciji i mnogim izazovima kojima smo suočeni ipak naše sabornike nije toliko briga što će biti sa proizvodnjom hrane i kako sustav možemo unaprijediti. To je prava šteta jer evo često dobivamo i poruke od naših građana i poljoprivrednika koji se zgražavaju nad ovako praznom Ovaj zakon je važan, rekli su to moji prethodnici, državni tajnik je objasnio na koji način se prilagođava regulativa i sa Zakonom o službenim kontrolama, kako se imenuju i nova nadležna tijela u području provedbe određenih politika sigurnosti hrane uz postojeće Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva tu još dobivamo i Državni inspektorat RH. Uspostavit će se nacionalna kontakt točka za suzbijanje prijevare i nacionalni sustav za suzbijanje prijevara. I također, naravno kroz ovaj zakon se osigurava provedba europskog zakonodavstva i to na način da ukupno 15 uredbi, 1 odluku i 1 direktivu prenosimo u pravni poredak RH. Vjerujemo da će donošenjem ovog zakona biti osigurana cjelovitost zakonodavstva u području sigurnosti i higijene hrane za životinje budući da su u odredbe ovog zakona uključena i ta posebna pravila koja su dosada bile u Zakonu o veterinarstvu. Kao što je već rečeno, ovim prijedlogom se uređuje i zahtjeva kvaliteta za hranu za ljudsku potrošnju i hranu za životinje i to je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. iščitavajući ovaj prijedlog, a o tom smo detaljno razgovarali i na sjednici Odbora za poljoprivredu osim tehničkog navođenja nadležnosti Ministarstva poljoprivrede za uređivanje zahtjeva kvalitete za hranu ukoliko to ne promatramo kroz zahtjeve sigurnosti hrane nema elemenata koji bi se odnosili na zahtjeve vezane uz kvalitetu hrane za ljudsku potrošnju dok su oni zahtjevi za kvalitetu hrane za životinje vezani uz europsku uredbu. Obzirom na sve glasnije inicijative zdravstvenih i drugih struka koje nas upozoravaju na opasnost konzumiranja hrane niže kvalitete mišljenja smo u našem klubu zastupnika da bi se ovim aktom trebalo urediti pitanje kvalitete hrane za ljudsku potrošnju. Možda da se stvori okvir, naravno da možemo i to rješavati podzakonskim aktom ali mislimo da bi to bilo višestruko korisno jer bi tako našim potrošačima garantirali kvalitetnu kvalitetnu hranu, a našim poljoprivrednicima bi takva regulativa smanjila pritisak koji na njih stvara uvoz poljoprivrednih proizvoda i često im to predstavlja nelojalnu konkurenciju. Ovim se aktom kod zahtjeva sigurnosti hrane kao hrana štetna za zdravlje smatra i ona hrana koja je označena kao bez glutena i alergena sukladno propisima o informiranju potrošača o hrani, a dakle to su one vrijednosti koje prelaze dozvoljene granice prisustva ovih tvari u proizvodu. Zato mislimo da bi bilo dobro razmotriti i ostale tvari ili proizvode koji uzrokuju alergije i netoleranciju primjerice poput laktoze. Također, ovim se aktom za uspostavu politike sigurnosti hrane u nadležnost Ministarstva zdravstva stavlja uređivanje područja brzo zamrznute hrane. Svima nam je poznat taj problem stavljanja na tržište hrane koja je duže vrijeme zamrznuta. Isto tako poznato nam je da to pitanje nismo baš do kraja riješili i bilo bi dobro da se propiše rok koliko hrana posebice kad govorimo o mesu može biti zamrznuta jer smo svjesni da na našem tržištu završavaju tržišni viškovi i drugih država članica i bilo bi dobro da ili zakonom ili podzakonskim aktom koji će uslijediti nakon njegovog donošenja konačno stavimo ovaj problem ad acta odnosno da ga riješimo. Sustav međusobnog povjerenja koji prevladava među državama članicama u načelu funkcionira no kada postoji opravdana sumnja da hrana koja dolazi na naše tržište može biti zdravstveno upitna, mi imamo prema europskim direktivama pravo zaustaviti tu pošiljku, provjeriti je li sve u skladu sa standardima i ako nije tu pošiljku vratiti. Bilo bi dobro taj instrument češće koristiti kako se ne bi događalo da nesukladne pošiljke završe na tanjuru Hrvata i moramo reći da onoliko koliko mi pratimo rad Državnog inspektora vidimo da su aktivnosti učestalije, da su inspekcijski nadzori češći, da se sve češće otkriva nesukladnost na vrijeme i da se takve pošiljke povlače sa tržišta što je dobro. svjesni smo svi koji smo danas ovdje i dosjetljivosti pojedinih domaćih aktera. I tim dosjetljivostima i kreativnosti nema kraja, a tu ubrajamo i prijevare vezane uz hranu posebice kad je riječ o patvorinama meda i maslinovog ulja koje prednjače na našem tržištu. Stoga mislimo da bi bilo dobro detaljnije propisati kako će funkcionirati nacionalni sustav za sprječavanje prijevara vezanim uz hranu. Utjecaj pandemije bolesti Covid-19, ukrajinske krize, energetske krize, velikog rasta inputa u poljoprivrednoj proizvodnji predstavljaju veliki izazov i teško je očekivati od hrvatskih poljoprivrednika da u takvim uvjetima hranu proizvode na održiv način, a dodatni izazov predstavlja i lanac vrijednosti hrane koji bi trebao biti i pošteniji i uravnoteženiji za što EU komisija nažalost do danas nije ponudila odgovarajuće alate, a mi smo kao država korisnici ZPP-a. Imali smo prilike nedavno razgovarati na Odboru za poljoprivredu sa glavnim tajnikom najvećeg europskog udruženja poljoprivrednika i zadruga COPA COGECE koji je naglasio da ako se ne pronađu adekvatna rješenja za ograničenja koja se stavljaju pred europske poljoprivrednike, nesigurnosti u opskrbi hranom mogle bi se pojaviti već u jesen 2023. Zato već sad moramo razmišljati koji je naš odgovor na to i mislim da je dobro da smo reagirali, da smo tražili ograničenje cijene plina i energenata na europskoj razini jer na taj način možemo osigurati da Petrokemija koja proizvodi mineralna gnojiva, važna za sjetvu i proizvodnju hrane krene sa proizvodnjom, ali na taj način možemo osigurati našim poljoprivrednicima da prodišu jer sve vezano za energente, ako rastu energenti, raste kompletan ciklus proizvodnje, onda je pitanje dalje priuštivosti cijena. Veliki potencijal leži u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, u tom smislu se zalažemo da se doista učine maksimalni napori kako bi se stabilizirale cijene, povećao otkup domaćih proizvoda, smanjio uvoz, povećala prerada, ali isto tako, pomoglo hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima da što lakše izađu na kraj sa svim izazovima koji se stavljaju pred njih. Znamo da hrana čini velik dio potrošačke košarice kod građana u Hrvatskoj i zato mislimo da je dobro da je Vlada RH reagirala i proljetnim paketom od 5 milijardi kuna i jesenskim od 21 milijardu kuna kako bi ublažila taj udar na rast cijena, no moram reći ovdje, nisu svi akteri bili dobronamjerni pa možemo zaključiti gledajući cijene kroz cijelo to razdoblje razdoblje da neki trgovački lanci nisu igrali fer play. Zbog nestabilnosti tržišta, svake godine hrvatski poljoprivrednici prisiljeni su također, odbaciti tone svojih proizvoda jer ih nisu mogli prodati domaćim trgovcima, dok s druge strane imamo ljude koji nažalost si ne mogu osigurati niti osnovne namirnice. Mi pozdravljamo odredbe u Zakonu o poljoprivredi i ono što je propisano planom sprječavanje smanjenja nastajanja otpada od hrane, a što bi trebalo dovesti do uspostave banke hrane, mislimo da je to dobro, da je dobro podržati metode smanjenja rasipanja hrane koje su se do sada pokazale učinkovitima, poput lokalne prodaje hrane i kratkih lanaca u opskrbi hranom, ali raditi i promotivne edukativne kampanje djece od najmanjih nogu, učiti ih konzumiranje zdrave, svježe, lokalno proizvedene hrane. Pozdravljamo i odluku Vlade da osigura financijska sredstva kako bi svi osnovnoškolci dobili dnevno barem jedan obrok besplatno koji će biti koncipiran na bazi kratkih lanaca opskrbe hranom, tako da domaća lokalno proizvedena svježa hrana stigne na stolove naše djece. Na kraju želim zahvaliti hrvatskim poljoprivrednicima jer proizvode kvalitetnu hranu za nas, cijenimo i prepoznajemo njihov trud, čvrsto stojimo iza njih kako bi taj svoj važan posao za prehrambenu sigurnost nacije mogli obavljati i dalje. Hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovanih zastupnika Glavaševića i Benčić. Poštovane kolegice i kolege, pred nama se nalazi Prijedlog Zakona o hrani u svojem prvom čitanju. ovog Zakona odnosi se na implementiranje europskog zakonodavstva i u tom smislu većih problema nema. Međutim, ovaj Zakon nije lišen problema, oni se mogu svrstati u 3 kategorije. Prva i najvažnija je kao što su mnoge moje evo, prethodnica i prethodnici rekli je činjenica da ovaj Zakon propušta definirati kvalitetu hranu, on propušta uopće govoriti o kvaliteti hrane, a kada je riječ o sigurnosti hrane, ni u jednom se aspektu ne dodiruje nekih važnih elemenata poput ekološke proizvodnje hrane ili duljine opskrbnog lanca. Kao što smo i maloprije čuli, premijer Plenković, neki je dan najavio da će Vlada financirati obrok za svu djecu u Hrvatskoj od 1. do 8. razreda osnovne škole, to možemo naravno pohvaliti iako evo, 2 godine naš klub zastupnika zagovara tako nešto i evo, drago nam je da je nakon svih naših amandmana isto koje smo imali da je to uvidio. Pri tome, kada je govorio, kada je najavio tu mjeru, izričito je naglasio važnost ekološke proizvodnje i kratkih lanaca opskrbe jer normalno, za našu djecu doista želimo samo najbolje i najkvalitetnije, pa onda da vas pitam, kolegice i kolege, zbog čega ovaj Zakon koji se zove Zakon o hrani, koji govori o sigurnosti hrane, uopće ne spominje ove elemente? Na sjednici Odbora za poljoprivredu rečeno je kako to od strane državnog tajnika i gđa. je bila voditeljica službe, ako se ne varam, rečeno je da to nije predmet ovog Zakona, ali u raspravi na Odboru su i predstavnici većine i opozicija, a to smo i u ovoj raspravi zapravo mogli čuti, jednoglasno utvrdili da bi to doista trebalo biti između ostaloga, predmet ovog Zakona, zato najsnažnije sugeriramo izvršnoj vlasti koju ovaj Sabor bila, podsjetimo, to se nekad zna i zaboraviti, da do drugog čitanja ove kategorije budu uvrštene u prijedlog zakona. Druga stvar za koju smatramo da je problematična je činjenica da se brojne, ali isto tako značajno ne sve inspekcije iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva pripajaju pripajaju Državnom inspektoratu. Ovo je još jedna stvar oko koje na Odboru postojalo suglasje između većine i opozicije u smislu da smo svi izrazili veliku skepsu prema ovoj praksi. Smatramo da ona nije dobra i da se na ovaj način može zapravo jedino umanjiti kvaliteta kontrole i inspekcije. Također, sasvim je jasno da neke inspekcije nisu prebačene u Državni inspektorat jer je takva bila politička odluka i znate šta, to je sasvim okej, donijeti političku odluku o tome što želite pripojiti, a što ne. Dapače, potičemo vas zato da ponovo razmotrite političke odluke da ove inspekcije za koje se predlaže da se prebace u Državni inspektorat, da ponovo razmotrite tu odluku i možda ju promijenite. Ništa dobro od toga ne može doći. Na samome kraju imamo primjedbu na rokove koje zakon propisuje za izradu podzakonskih akata. Rokovi koji su propisani su od 3 mjeseca do 2 godine. Ti rokovi su daleko, daleko predugi. Nema opravdanja da vam za izradu pravilnika ili bilo kojeg podzakonskog akta koliko god da ih ima, a čuli smo na odboru da ih ima preko 15, da vam treba više od 6 mjeseci. Da, ok, pravilnici koji su vrijedili prije do stupanja novog pravilnika na snagu vrijede, ali znate šta propisati rok od 2 godine za izradu podzakonskog akta je zapravo potpuno suludo. Ja sam bio pomoćnik ministra i izrađivao sam podzakonske akte. Dakle, zamislite samo recimo da je neki novi pravilnik za vještačenje invaliditeta da smo rekli da ćemo ga napraviti kroz 2 godine. Mislim to bi svakome bio problem i to je problem i ovdje. 2 godine, dakle ne može vam trebati više od 6 mjeseci da izradite podzakonske akte. 2 godine je suludo dug rok da bi se precizno definirale one stvari koje ovaj zakon generalno propisuje. Zato je naš zahtjev da se duljina rokova za izradu podzakonskih akata koji su predloženi ovim zakonom skrati na najviše 6 mjeseci od stupanja ovog zakona na snagu. Evo sad ću prepustiti kolegici Benčić raspravu dalje. Hvala vam. Zahvaljujem se. Dakle, gledajući ovaj zakon i raspravu na kojoj je bio naš kolega jučer na odboru, možemo zapravo zaključiti da mi pred sobom imamo zakon koji se zove Zakon o hrani, a zapravo se radi o Zakonu o sigurnosti hrane. I to je elementarni problem koji naš klub ima sa ovim zakonom. S druge strane jasno je zašto pred sobom imamo Zakon o hrani koji je de facto Zakon o sigurnosti hrane, to je zato što mi zapravo kao zemlja nikad nismo donijeli policy, politiku hrane. Imamo poljoprivrednu politiku, imamo različite druge, međutim mi nikada nismo sveobuhvatno dakle od pitanja ono proizvodnje sjemena, čuvanja sjemena domaćih sorti, uvoznih ovako, onako dddd, pa do načina lanaca distribucije hrane, kako kreiramo tržište, kako razlikujemo po kvaliteti hrane hranu koja dolazi, koja ide gdje, pa do toga kako postupamo sa ostacima hrane itd., nikad to nismo napravili. Ja sam nekoliko puta ove godine gledala, čitala food policy koji ima recimo Republika Irska koja je za ovaj period od 10 godina 2020. – 2030. sebi zacrtala 4 misije, 4 misije sveukupno sa 22 cilja koja se tiču politike hrane pa je unutar toga jedan od stupova i jedan od ciljeva i pitanje sigurnosti hrane, pa je jedan od stupova i pitanje poljoprivrede i wellbeing-a odnosno kvalitete života poljoprivrednika, pa je jedno od pitanja i pitanje prehrambene industrije itd., ali je zapravo to sve u kontekstu cjelokupne politike hrane. I to je ono što smatram da je apsolutni zadatak nas ovdje u parlamentu da u ovome mandatu to donesemo i da Hrvatska po prvi puta dobije cjelokupnu politiku hrane. Kada ćemo to imati onda će i ovaj zakon zapravo izgledati drugačije na tragu ovoga o čemu se jučer raspravljamo i na odboru i što su sve kolege i iz pozicije i opozicije ovdje govorili, a to je da mi moramo u ovom zakonu imati i one elemente koji se tiču kvalitete hrane i koji se tiču zapravo standarda kvalitete koji će zapravo služiti kao zaštita našim proizvođačima od nelojalne vanjske konkurencije. I to je ključ onoga što trebamo, što treba biti cilj i što trebamo postići. Kratki lanci opskrbe, dakle mi smo od kad smo ušli u sabor već za proračun 2021. davali ovdje prijedloge politika financiranja koji bi osigurali da pilotiramo kratke lance opskrbe upravo na upravo na onim stvarima koji su nam najbitniji. Pa smo tako 2020. za proračun i 2021. davali amandmane pazite sad koje da se u sve škole uvede besplatni školski odbor koji je financiran od strane države, ali koji nema samo funkciju tu da naša djeca imaju jedan besplatan topli obrok dnevno nego koji uz to ima i funkciju da ta hrana bude hrana koja je ne samo sigurna nego je i kvalitetna i zdrava i treću funkciju, a to je da tih 550 miliona koliko je sada najavio premijer za sve besplatne školske obroke u Hrvatskoj se vraća izravno našim proizvođačima odnosno da se organiziraju kratki lanci opskrbe za naše škole. Predlagali smo tada da je najbolje kratke lance opskrbe i zelenu javnu nabavu pilotirati upravo na vrtićima i školama, nakon preseliti na bolnice, nakon toga na cijeli javni sektor. Impact na našu poljoprivredu u financijskom smislu je ljudi veći od subvencija koje dobivamo iz europskog fonda kada bismo to zaista tako napravili. E to je politika hrane i to je Zakon o hrani. želim naglasiti da ovo što predlažemo znamo da nije jednostavno i ne može se odraditi u jednoj godini. Organizirati kratke lance opskrbe, organizirati poljoprivrednike u zadruge, osigurati distributivne centre, osigurati drugačiji zapravo i način na koji se hrana nabavlja za te ustanove jel, jer ona mora biti svježa, ona se mora, drugačije ide i samo, samo zapravo, sama dostava hrane, znači osigurati to sve treba minimalno 2 do 3 godine da bi uopće kroz neki pilot došli do modela i onda krenuli u tzv. rollout i veliku implementaciju, al ako od danas počnemo 2025., 2026. ćemo to imati. Evo ja bi vas zaista potakla da krenemo napokon razmišljati u tom smjeru, da zaista imamo fut polisi i da imamo umjesto Zakona o sigurnosti hrane da imamo zaista onda …/Upadica: Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovane Boške Ban Vlahek. Zahvaljujem predsjedavajući, uvaženi državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Kad god smo raspravljali o zakonima iz domene Ministarstva poljoprivrede svi smo naglašavali potrebu uređenja zakonskih propisa koji će omogućiti kontrolu hrane koju jedemo i ispravnost hrane za životinje. No od svih silnih zakona ukoliko nemamo jaki nadzor i inspekciju ništa nam ne znače brojni zakonski prijedlozi. Ovim prijedlogom zakona osigurava se provedba 15 uredbi Europskog parlamenta i vijeća odnosno uredbi komisije, jedne odluke komisije, te se u pravni poredak RH prenosi jedna direktiva. Već duže vrijeme upozoravamo da je potrebno uskladiti Zakon o hrani zbog osnivanja državnog inspektorata i prelaska inspekcija iz Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva i evo ga prijedlog konačnog zakona je konačno pred nama s kašnjenjem više od 3.g.. Sigurnost hrane, proizvodnja i dostatnost hrane u ovo izazovno vrijeme rata u Ukrajini, visoke cijene energenata, zaustavljene proizvodnje mineralnih gnojiva, sve su to od prioritetnih zadaća na koje vlada već sada treba imati mjere i rješenja. Primjerice Petrokemija koja je stala s proizvodnjom mineralnih gnojiva u ožujku ove godine još uvijek nije započela sa proizvodnjom unatoč najavama u kolovozu i listopadu. Kada smo mislili da je mineralno gnojivo jedini problem sada čujemo da nema ni plavog dizela dovoljno. Prema tome, kako ste zamislili da ti naši poljoprivrednici odrade jesensku sjetvu? Gospodo, pod vašom palicom ugasile su se dvije šećerane, mljekarstvo i stočarstvo postoji već u tragovima, sad je na udaru i ratarstvo. Razbacujete se izjavama da dajete milijune i milijarde našim poljoprivrednicima, a stanje je nikada gore. Kako ćemo onda moći reći da je naša hrana najbolja i najzdravija ako je uopće ne bude? Nadalje, istraživanje koje je provela naša europarlamentarka gđa. Biljana Borzan prije pola godine o percepciji građana o proizvodima s kojima se najčešće manipulira u pogledu njihovih svojstava, porijekla i sastava. Najvažnije kriterije pri kupnji kako je pokazalo istraživanje su kvaliteta, sigurnost hrane, utjecaj na zdravlje, cijena, porijeklo i utjecaj na okoliš. Proizvod kojeg je odabralo najviše građana je med, njih više od 50%, što ne iznenađuje obzirom na manjkavo zakonodavstvo EU koje dopušta oznaku „mješavina EU ne EU meda“, te velike količine patvorenog uvoznog meda. Druga grupa proizvoda na koje građani najviše sumnjaju je svježe meso, a treće je hrana iz ekološkog uzgoja za koju se često ispostavi da sadrži tragove sredstava koji nisu dopušteni u ekološkoj poljoprivredi. Nakon toga ide maslinovo ulje koje također može nositi oznaku „mješavina EU, ne EU ulja“. Kvaliteta hrane i kratki opskrbni lanci, lanci opskrbe čini nam se još uvijek nedosanjan san naših građana, a oni koji na tome trebaju raditi veoma su usporeni i nesvjesni svih opasnosti, ali i prilika za razvoj. Uvijek je pitanje da li ima dovoljno resursa u inspekcijama rada, ali ima i logike Ministarstvo poljoprivredi pri donošenju određenih odluka. Primjerice, zašto su 2019.g. veterinarska, poljoprivreda, fitosanitarna, lovna i šumarska inspekcija prešle u državni inspektorat, a ribarska ne. Kako je takva organizacija za ribarstvo moguća, a za druge ne? Naveli smo da se s usklađivanjem kasni više od 3.g., a sad se ovim prijedlogom zakona predlaže donošenje podzakonskih akata za 2.g., pa će se sustav koji se odnosi na hranu i hranu za životinje uspostavljati 5 ili više godina. To je zaista neprihvatljivo zbog zaštite potrošača, ali i svih ostalih dionika u lancu opskrbe hranom. Primjerice čl. 14. st. 4. prijedloga Zakona o hrani propisane su mogućnosti donošenja nacionalnih mjera i dozvoljenih odstupanja za provedbu propisa EU koji uređuju područje hrane za životinje. Pravna osnova za donošenje nacionalnih mjera je bila propisana i dosada Zakonom o veterinarstvu. Naprosto je nevjerojatno da iako već godinama imamo mogućnost propisati dozvoljena odstupanja za određene slučajeve proizvodnje hrane za životinje, za potrebe vlastitog domaćinstva i hranidbe određenih životinja za neposrednu opskrbu u malim količinama iz primarne proizvodnje hrane za životinje na lokalnoj razini i za maloprodaju hrane za kućne ljubimce, te mjera za fleksibilnost općih higijenskih zahtjeva za sve subjekte u poslovanju s hranom za životinje apsolutno ništa na tom području u RH nije propisano. Važeći plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje verzija 3 je onaj iz veljače 2018.g. i nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede. U njemu nema ni spomena državnog inspektorata pošto za objave plana isti nije postojao sa nadležnostima koje ima danas. Obzirom da kriza u području sigurnosti hrane i hrane za životinje uključuje ozbiljan izravni ili neizravni rizik za zdravlje ljudi i uzimajući u obzir geopolitička događanja u Europi nevjerojatno je da nemamo funkcionalni plan za upravljanje krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. To samo ide u prilog onome što već duže vrijeme govorimo, a to je kaos sustava. Čl. 33. st. 7. prijedloga Zakona o hrani propisana je obveza interne sljedivosti subjektima koji obavljaju djelatnosti proizvodnje i prehrane, prerade hrane, ugostiteljstva, pružanja usluga prehrane u objektima zdravstva, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi, a koji koriste hranu životinjskog podrijetla. Interna sljedivost na nivou, na nivou EU nije propisana osim po posebnim propisima npr. za goveđe i svinjsko meso gdje se mora znati sa koje farme životinje potječe meso. Znači ovom se odredbom propisuje rigoroznije pravilo nego što je to u EU. Predmetne odredbe iz prijedloga zakona uređuju najveći dio problematike koja se javlja prilikom postupanja kod hrane koja nije sukladna s propisima. S druge strane obzirom na fluktuaciju i brzinu kojom se proizvodnja odvija smatramo da ugostiteljstva nisu u mogućnosti provesti odredbu da prilikom skladištenja raspakirane hrane u objektu označe internim oznakama koje ju ne mogu povezati sa popratnom dokumentaciju i da se našim subjektima u poslovanju stranom nameće dodatna obveza obveza koja nije propisana zakonodavstvom EU. U članku 36. stavak 5. propisano je da osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera osiguranja. Smatramo da u članku 36. stavak 5. podstavak 1. iza riječi: „ljudi“ treba stajati navod „i životinja“. U ovom prijedlogu zakona ne radi se samo o hrani za ljude i hrani za životinje, već se radi i o hrani za kućne ljubimce i druge životinje, te u slučaju ugroze zdravlja životinja hranom neće biti moguće moguće donijeti usmeno rješenje da se zabrani stavljanje na tržište, odnosno narede mjere povlačenja i/ili opoziva i spriječi daljnje poslovanje sa hranom za životinje koja je štetna za zdravlje ili je zdravstveno neispravna. I na kraju da zaključim. Iako su vam trebale godine da donesete ovaj zakon na kraju dana možemo zaključiti da zakonski okvir i dalje nije potpun i pun je nelogičnosti. Još ako se sjetimo niza krivih poteza koje ste povukli u vašem ministarstvu sa razlogom se pitamo da li vi samo radite na uskladama sa EU direktivama, jer stanje na terenu je i više nego kaotično. Ako ste mislili da mi nećemo stalno ponavljati da radite krivo varate se. I mi već godinama upozoravamo, ali vi ne želite slušati. Radite po svome i posljedice vaših politika osjete građani naše države. Bez ratarstva, stočarstva, mljekarstva nema ni naše hrane. Naši poljoprivrednici muku muče, ali vi ih ne vidite i ne čujete. Ali nije nam jasno jeste li svjesni da ovaj zakon može regulirati samo uvoznu hranu koju ćete i vi na kraju jesti, jer domaće i zdrave hrane neće biti zbog vaših politika. Stoga poslušajte oporbu, spustite se među poljoprivrednike da čujete što sve ne valja, jer na dobrom ste putu da sve uništite. Hvala vam lijepa. Dobar dan poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedavajući, poštovana gospođo tajnice. Počet ću kako ponekad, a u stvari i najčešće, najviše volim nekakvim metaforama, nekakvim idejama. Kada sam dugi niz desetljeća bio kod prijateljica pa kasnije i rodbine u Slavoniji onda smo slušali stare slavonske pjesme. Jedna od onih koja mi je izuzetno i trajno ostala urezana u sjećanje, je jedna od onih „a u jesen ženili se momci, na curama sjali dukati“. To su priče o Slavoniji u periodu između dva svjetska rata. I kad slušate te pjesme onda u njima čujete kako su na curama sjali dukati, kako je gazda upregao vrance, kako se sviralo, kako su svadbe trajale, vjenčanja 7 dana. Bilo je tu i šaljivih, veselih bećaraca. Narod je očigledno živio punim plućima. Prije nekih stotinu godina dame i gospodo, danas slavonski seljak jedva da živi, a njegov sin ili njegova kćer rade na recepciji hotela u Irskoj ili kao medicinske sestre u Austriji. Zašto sam počeo na ovaj način? Govoriti naravno o Zakonu o hrani zato što to namjeravam povezati. Jer ako smo onda mogli imati dukate za naše snaše, a danas čini mi se jedino za što imamo novaca jest autobusna karta za Irsku onda nešto vražje nije u redu. U taj sustav naravno uklapa se i hrana. Imamo u proteklih nekoliko mjeseci puno priče oko ove afere u INA-i, pa i prije toga smo govorili o energetskom sektoru, ali ne smijemo zaboraviti da je hrana jednako tako strateški bitna za jednu državu, za svaku državu na ovome svijetu. Ovaj zakon u kojem eto mogu proći kroz nekoliko stvari sasvim sigurno se još puno, puno treba dorađivati. Za početak pričali smo i slušali smo stvari na sjednici Odbora za poljoprivredu, pa ću malo proći i kroz to. Sigurnost hrane potrebno je prevenirati, a ne reagirati na njihove posljedice. Da ne bi ispalo da mi iz oporbe stalno grizemo moramo reći da u ovome slučaju polagano ipak stvari dolaze na svoje. Evo i danas smo vidjeli u svim medijima da je jedan prehrambeni proizvod, nekakva salama povučena sa tržišta, odnosno iz prodaje zbog neadekvatne i nepotpune deklaracije jer nije jasno sadržava li soju ili ne. To je apsolutno za pozdraviti i neka se stvari i razvijaju dalje u tom smjeru. Prebacivanjem mnogih nadležnosti ovdje govorili smo o mnogim zakonima i vidjeli smo da je Državni inspektorat Republike Hrvatske uglavnom sada jedna ustanova koja na sebe prima obavezu inspekcijskog nadzora u gotovo svim segmentima djelatnosti. Hoće li oni to moći raditi, imaju li dovoljne plaće i to smo postavili kao jedno pitanje i siguran sam da o tome treba razgovarati u mjesecima koji su ispred nas. Moramo i još preciznije raditi na definiranju zdravstveno neispravne hrane. Danas sam malo prije spomenuo pogrešno označavanje tvari koje se nalaze u određenim prehrambenim namirnicama, odnosno proizvodima. Svakako treba pripaziti na namirnice koje mogu izazvati alergije jer znamo i sami da su alergije na žalost bolest sadašnjice, pa je očigledno lista tih alergenata sve duža i duža. Bilo je i pitanja o načinu funkcioniranju mreže za sprječavanje prijevara vezanih uz hranu. Neću baš sa velikim ponosom govoriti o tom dijelu svog života, ali sam sam vidio da je računica vrlo jednostavna. Hoćete li kao ugostitelj kupiti super kvalitetnu, ali neću reći skupu, ali cjenovno poprilično snažnu domaću svježu piletinu ili ćete odgovoriti na upite ljudi koji vam svakodnevno dolaze na vrata i nude vam smrznutu brazilsku piletinu u blokovima od po dvadesetak kilograma po cijeni za koju ovdje u Hrvatskoj gotovo da ne možete kupiti nit kak' mi Zagorci velimo dvije čučekove nogice. Svaki ugostitelj ovdje mora donijeti odluku. Na tržištu je jedno, na tržištu je drugo. Stvar je naravno i moralnosti, poštenja, tradicije svakog od nas da odluči. No ugostitelj prvenstveno mora ostvariti profit, a u godinama naročito u proteklim godinama covida, pa evo sada u godinama inflacije stalne nekakve recesije koja pritišće ugostitelji su naravno okrenuti ostvarivanju profita. Pa kada se za kilogram piletine umjesto nekakvih 85 kuna može platiti 18 mislim da ovdje ne treba razmišljati kako će se određeni ugostitelj ponijeti i što će svojim gostima staviti na stol. Koliko je to zdravstveno ispravno? Je li to uopće zdravstveno ispravno? Koliko takva sigurno pet do 10 godina zamrznuta piletina sadrži još uvijek hranjivih tvari da sad ne pravim pametan pa kažem nutrijenata, e o tome trebamo razmišljati na taj način donositi nove zakone i na taj način štititi ne samo tržište nego i zdravlje hrvatskih građana jer naravno prehrana osim naravno načina života te drugih određenih rizika i jest jedan od najvažnijih čimbenika dugotrajnog ljudskog zdravlja. Kada govorimo o kratkim lancima opskrbe, ovdje država mora preuzeti ozbiljnu odgovornost, naravno u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Mi smo Domovinski pokret predložili u tri sjeverozapadne hrvatske županije gdje imamo popriličan broj domova za starije i nemoćne osobe, da se pokuša barem, a mislim da se i može čak bih rekao da sam i siguran, napraviti kratki lanac opskrbe domaćih OPG-ova u domove za starije i nemoćne osobe. Tim bi starijim ljudima osigurali domaću, zdravu i svježu hranu, OPG-u bi osigurali plasman proizvoda i to u neposrednoj ili vrlo malenoj udaljenosti od njihovih polja, a naravno omogućili bi im i da nešto zarade. to je način, barem po mojoj procjeni kako treba promišljati kratke lance opskrbe. Hrvatski turizam možemo samo pretpostaviti i premda bi sasvim siguran sam bio vrlo jednostavno dobiti godišnju potrošnju ja jadranskoj obali u periodu od 1. svibnja do recimo 1. listopada, sasvim sam siguran da nema nekog velikog problema da se u preciznim brojkama izračuna odnosno zbroji ove smo godine na hrvatskoj obali kroz turističku djelatnost prodali toliko i toliko tona krumpira, toliko i toliko tona luka, toliko tona mrkve, ovog mesa, onog mesa prodali smo jabuka, šljiva, prodali smo svega onoga što mi u Hrvatskoj proizvesti možemo pa idemo na osnovu toga napraviti plan za idućih nekoliko godina. Čini mi se da ne bi smjelo biti komplicirano. Još jedna bitna stvar kada govorimo o hrani je i način kako ćemo ju zaštiti od vremenskih nepogoda i o tome smo zahvaljujem poštovanoj zastupnici Petir i predsjednici saborskog Odbora za poljoprivredu koja je sazvala vrlo brzo nakon što je to od nje traženo i hvala vam još jednom, tematsku sjednicu vezano za obranu od tuče. Tamo smo govorili, nije bilo nikakve revolucije, razumno smo stvarno raspravljali, zaključili smo da su klimatske promjene odnosno njihove posljedice sve intenzivnije, da su udari tuče, mraza i ostalih prirodnih nepogoda sve češći i sve pogubniji po hrvatsku poljoprivredu. Jednako tako rekli smo, čuvajmo hrvatske urode, čuvajmo naše vinograde, voćnjake, čuvajmo naša polja, čuvajmo naše vrtove. Ne možemo sve prepustiti osiguranju. Svaka čast državi koja sa 70% subvencionira police osiguranja u slučaju štete od elementarnih nepogoda, ali moramo ovdje razmišljati na dva načina. Prvi je taj, ostavimo li hrvatskog poljoprivrednika, seljaka, farmera kako ga god zvali na milost i nemilost osiguravajućih društava, pa čak i ako mu subvencioniramo policu osiguranja u značajnom iznosu od 70%, a hoće li oni na kraju seljaku to isplatiti. Podsjećam još jednom osiguravajuća društva nisu humanitarne udruge. Drugo, hoćemo li ustvari time ogroman iznos državnih subvencija, pretpostavlja se kada bi svi ušli u sustav osiguranja da bi državne subvencije za police osiguranja iznosile i nekoliko milijardi kuna. Hoćemo li pogodovati osiguravajućem lobiju u Hrvatskoj ili ćemo razmisliti na način kako nam je to lijepo rekao jedan indijanski poglavica, toga sam se sad sjetio dolazeći ovamo, imate to na internetu on je svašta pričao o bijelom čovjeku, bio je jako šokiran s dolaskom bijelom čovjeka na američki kontinent i tek onda kada je vidio što se događa kada je krenula industrijalizacija, pa pljačka zemlje onda je rekao tek onoga trenutka kada bijeli čovjek isuši sve rijeke, kada zagadi sve oranice i kada mu ugine sva stoga shvatit ćemo da ne možemo jesti novac. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika za Pravednu Hrvatsku poštovane Ružice Vukovac. kolege Davora Dretara kojem u se zahvaljujem jel je ovako slikovito i emotivno prikazao propast Slavonije, nema mi drugo nego kratko se nadovezati. Da, u pravu ste kolega, neka prije Slavonci kada bi prodali desetak utovljenih bravaca ili bika ili predali svoje mlijeko nakon što poplaćaju sve troškove proizvodnje s ostatkom su kupovali dukate. Danas se isti ti dukati kojih je ostalo jako malo prodaju da bi se platile režije, da bi se platila struja na farmi nakon što je poljoprivrednik proizveo na tisuće litara kvalitetnog domaćeg mlijeka, tim dukatima se danas plaća plavi dizel, danas se njime plaća zadnje kilograme preostalog umjetnog gnojiva na tržištu, a onaj najzadniji dukat kojeg se vadi ispod madraca na kraju se da, nažalost troši za kupovinu putne karte za avion, autobus i sl. da odu što dalje iz ove države koja ih nije trebala. I ništa drugo, nije ih trebala. Hrvatska nažalost zadnjih 30 godina ne treba hrvatskog poljoprivrednika i ne treba domaću zdravu hranu ovaj zakon danas je još jedan dokaz u niz silnih dokaza koji hrvatske poljoprivrednike tjeraju van, nažalost. A sad se vratimo Zakonu o hrani, dakle govoreći o hrani nužno je izdvojiti nekoliko stvari. Sigurnost hrane je danas jedan od najvažnijih, najvažnijih tema u proizvodnji i prehrambenoj industriji. Broj stanovnika na Zemlji sve više raste pa tako i potreba za sve većim njenim količinama. Istovremeno veliki broj ljudi obolijeva od mnogobrojnih bolesti uzrokovanih hranom koja nije sigurna. Nedavno sam pročitala kao pojam sigurne hrane ima ipak dva značenja i mogu se apsolutno složiti s tim. Jedno je zdravstveno ispravna i kvalitetna hrana, a drugo je njezina dostupnost i priuštivost i to zdravstveno ispravne i nutritivno bogate hrane jer ne, nedostupnost takve hrane uzrokuje glad i to je poništenje osnovnog ljudskog prava na život. Nedostupnost nutritivno bogate i priuštive prehrane ukazuje na velike klasne razlike koje su društveno štetne i osim toga može utjecati negativno i na samo zdravlje. Kada postoje, a danas postoje brojne informacije o potencijalno rizičnoj hrani javlja se nepovjerenje građana u prehrambeni sustav i u nju samu. Danas zapravo prvi puta u povijesti izloženi činjenici da nam je nužna za život postala i rizična dakle potencijalna prijetnja zbog silne količine aditiva, rezidua, a u širem smislu i zbog samog načina proizvodnje. Primjerice zbog toga što se krče tropske prašume zato da bi se sadila palma zbog proizvodnje palmina ulja, a to ima globalne posljedice onda na povećanje klimatskih promjena. Transparentnost podataka je važnija ponajprije zbog same sigurnosti. Ako imamo takav sustav onda se lako može utvrditi i brzo povući ona hrana za koju se utvrdi da je problematična. Važna je i zbog informiranosti kupaca, zbog prava na informaciju, danas su nam građani sve zahtjevniji po pitanju odabira proizvoda što je naravno pozitivan pomak. Današnji kupci sve više zahtijevaju znati odakle točno dolazi hrana koju kupuju svjesni činjenice kako ona hrana koja putuje danima i mjesecima do njihova stola treba daleko više aditiva, daleko više procesuiranja, tretiranja kemijskim sredstvima. Građani su danas sve informiraniji, obrazovaniji, svjesniji po tom pitanju. Primjerice znaju da imaj pravo na informaciju, svjesni su da odabir hrane ima utjecaj na zdravlje, da način proizvodnje utječe na okoliš, da odabir proizvođača utječe na lokalnu ekonomiju i da svojim odabirom obliku tržište. Ljudi danas žele znati što jedu i ne samo po pitanju kalorijske i nutritivne vrijednosti. Pritisak ili poticaj da podaci o hrani budu dostupni i jasno deklarirani treba dolazit s više razina i one međunarodne i one državne, lokalne, civilne, medijske i to pametno osmišljeni da bi usvajanje pravila korespondiralo s istovremenim razvojem svijesti o smislu tog pravila. Obično pravila koja se uvode pristupom odozgo nisu najspremnije prihvaćena ili se ne provode istinski već se nešto odrađuje jer se mora. Stoga je bitan i onaj pristup odozdo, ali nažalost u Hrvatskoj se taj pristup u potpunosti zanemaruje. Bilo bi važno istovremeno uvoditi nova pravila i prethodno i paralelno s tim educirati sve dionike, od državnih i javnih službi pa sve do građana potrošača o tome čemu služe nova pravila i time razvijati dubinsku odgovornost svakog od aktera da ta pravila prihvati ne zato što su nametnuta nego zato što štite naše zdravlje i ekonomiju i da u tom smislu ona budu prije naturalizirana što znači da postanu nešto nešto što se podrazumijeva. Jedan od načina da se pokuša razviti i zadovoljiti transparentnost u vezi sljedivosti i kvalitete jeste i uvođenje certifikata koji kad se ustale i dokažu se pouzdanima mogu građanima povećati povjerenje u određeni proizvod. Nameće se pitanje jesu li proizvođači i dobavljači hrane danas dovoljno društveno odgovorni ponuditi nam istinite informacije o proizvodu. Trebali bismo ih smatrati odgovornima i tražiti transparentnost ali u ovakvom globalnom sustavu nisam baš optimistična da bez promjene cijelog sustava možemo sasvim zadovoljiti tu odgovornost i transparentnost. Također, transparentnost nije dovoljna za povećanje kvalitete hrane i sama činjenica da je ona proizvedena u određenoj zemlji ne garantira nam njezinu kvalitetu. Pitanje kvalitete proizvoda i proizvoda proizvedenog na društveno odgovoran način daleko je kompleksnije. No, složit ćemo se da nedostatak transparentnosti proizvodnje utječe na njezinu sigurnost. Ako nema transparentnosti onda je sigurnost upitna. Ako proizvođači i trgovci nisu dužni pratiti, bilježiti i precizno označavati proizvode onda je beskrajan prostor za potencijalne štete po građane ne samo financijske nego prvenstveno zdravstvene, a onda i ekološke i ekonomske u širem smislu. Na određeni način društvo odnosno potrošači mogu i sami ostvariti dodatan pritisak na proizvođače i trgovce kako bi se što bolje osigurala sama sljedivost. Najjednostavnije bi bilo odabirom ili bojkotom određenih proizvoda ili trgovaca međutim to je klasno uvjetovano, ali si osoba može priuštiti samo najjeftiniju hranu onda nema manevarskog prostora za vršenje takvog pritiska. Tu bi država kao zakonodavac i kontrolor trebala osigurati da i najjeftinija hrana bude iznimne kvalitete i precizno i točno označena. Također utjecaj koji je neophodan je onaj kroz civilno društvo i udruge građana kojima se vrši pritisak na zakonodavna i provedbena tijela da donose i provode adekvatne zakone. I naravno utjecaj nas kao zakonodavaca odnosno zakonodavnog tijela gdje očekujemo da se uvaže i prijedlozi oporbe. Podrškom lokalnoj i multifunkcionalnoj poljoprivredi i u što većoj mjeri ekološkoj mogli bismo utjecati na samodostatnost i samo održivost u proizvodnji hrane, ali i na ukupni opstanak ruralnog prostora koji se u Hrvatskoj nemilosrdno devastira zadnjih godina. Hrana koja u najvećoj mjeri dolazi iz lokalne zajednice najprihvatljivija je. Lokalni ili susjedni poljoprivrednik koji prodaje svježu sezonsku hranu u nekom razumnom prostornom obuhvatu. Za Hrvatsku bi to mogla biti cijela država jer imamo različite proizvode u različitim dijelovima zemlje. Zato bi ona definicija lokalne poljoprivrede i kratkih lanac opskrbe trebala biti puno fleksibilnija i to je na vladajućima. Dakle, 50 km je u kontekstu Hrvatske besmisleno pravilo, puno je važniji onaj broj posrednika. Dakle, Hrvatska treba snažno poduprijeti razvijanje kratkih lanaca opskrbe. Također potrebne su nacionalne i lokalne, trajne, provedbene politike koje će ostvarivati takve ciljeve i javni mediji koji podupiru takve reforme. Uz to kao dodatak je podupiranje projekata koji promiču društveno odgovornu proizvodnju i distribuciju hrane. Govoreći o udjelu pesticida u voću koje nam se nalazi na policama, u dućanima, a kako nas je izvijestila europska organizacija koja se bavi udjelom pesticida u voću saznajemo da je gotovo tri četvrtine, dakle 71% primjerice nizozemskih jabuka bilo kontaminirano u usporedbi sa polovicom onih iz Grčke 54% i Portugala 50% udio kontaminiranih belgijskih nizozemskih i portugalskih krušaka bio je i viši čak 71% kao i kod gotovo polovice mađarskih i grčkih šljiva. No, najzagađenije bile su ipak norveške maline dok je čak i u slučaju grožđa najkontaminiranije bilo ono grčko i talijansko. Otkriveno je da se kontaminacija jabuka, krušaka i šljiva gotovo udvostručila u posljednjih nekoliko godina rastući za 110 Iako nam iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da je europski sustav sigurnosti hrane jedan od najsigurnijih i najbržih na svijetu. Naši se građani često osjećaju prevarenima. Mnogi se od nas nađu u situaciji da su već konzumirali proizvode za koje preko noći osvanu oglasi kako ih se opoziva iz prodaje. To jednostavno nije dopustivo. Zahvaljujem.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 Moglo bi se svaki od nas po sat vremena i cijeli dan da traje rasprava jer hrana je dio i važan, najvažniji dio zapravo poljoprivrede, njen proizvod. I onda uvijek možemo ići u širinu, ali pokušat ću biti stvarno što kraći i ponuditi neke prijedloge pa se nadam da bi mogli do drugog čitanja biti bar dio njih i prihvaćenih. Pozdravljamo naravno da je ovaj zakon ušao u saborsku proceduru. Ovo je veoma važna tema u širem društvenom smislu. Najveći dio toga je naravno usklađivanje sa zakonodavstvom EU. O.k. Ali to nije jedina stvar. Poanta je po nama i tu ću pokušati zapravo fokus staviti kvalitetna kontrola proizvoda na tržištu. Znamo i danas smo čuli od više kolegica i kolega, da se pojavljuju svakakvi proizvodi upitne kvalitete koji se makretinški predstavljaju kao proizvodi vrhunske kvalitete. Predlažemo dva rješenja. Jedno i drugo vezano. Prvo je dodatno ojačati inspektorat, stimulirati većim plaćama inspektore čime ćemo dobiti njihovu veću neovisnost, ali i dobiti veći broj inspektora. Znamo da je proračun uvijek problem, ali princip osiguranja sredstava, a da se dodatno ne opterećuje državni proračun može biti isti kao što već dvije godine pričamo na primjer kod Građevinske inspekcije, kod problema bespravne gradnje a to je jedna vrsta fonda koji se puni zapravo iz naplate kazni. Stimulirani neovisni inspektori riješit će dobar dio problema. Ne kažem da do sad to ne čine, ali je pitanje koliko ih ima. Znamo da su nezgodne i neugodne situacije na samim mjestima gdje oni dolaze i njihovu veću neovisnost, sigurnost pojačati jedan dio sigurno kroz financijsku stimulaciju istih. A drugo i tu bih stavio jedan naglasak prevenciju zlouporabe i stvaranja sigurnosti kod krajnjeg kupca da je siguran što kupuje i podrška proizvođaču koji stvarno istinski se trudi i radi vrhunske proizvode. Mislim da je dobar smjer kojim bi trebali ići onaj koji ovih dana najavio i IDS-ov naš eurozastupnik Valter Flego u Europskom parlamentu, uputio prijedlog Europskoj komisiji, a to je uvođenje oznake premium za visoko kvalitetne proizvode na tržište EU. Naime, trenutna regulativa definira proizvode najviše kvalitete kroz oznaku zemljopisnog podrijetla što je super, ali to ne štiti dovoljno ni proizvođače, ni potrošače kada pričamo o najkvalitetnijim proizvodima. Oznaka zemljopisnog podrijetla je naziv zemljopisnog područja koji ukazuje na to da proizvod potječe iz nekog područja, te da posjeduje određenu kvalitetu i svojstva koja se pripisuju tom podrijetlu. I to je super, ali nije dovoljno. Zato je potrebna jedna kategorija iznad premium za one vrhunske, najbolje, najkvalitetnije proizvode. U EU a time i u Republici Hrvatskoj potrošači su nezadovoljni, jer kad žele izdvojiti više novca za proizvode visoke kvalitete nisu sigurni uvijek u ono to kupuju osim naravno one koje poznaju, kojima godinama kupuju njihove proizvode, ali pričam o svemu što se nalazi na tržištu. Ali isto vrijedi i za proizvođače koji za proizvodnju vrhunskih proizvoda još pogotovo ako su to i ekološki itd. imaju mnogo više ulaganja i troškova. To je jasno svima koji su bar jednom vidjeli postupak poljoprivredne proizvodnje, a mnogo puta ih se ne prepoznaje kao najkvalitetnije. A najbolja pomoć države i tu bih naglasio će biti u tome da se financira, sufinancira ili financira čak uvođenje takve oznake naravno uz strogu kontrolu stručnjaka da da se ne bi opet dogodio poremećaj na tržištu. Neću puno duljiti, kao što sam rekao mislim da je poruka jasna. Neka ovo bude doprinos kluba IDS-a ovoj raspravi. Očekujemo da ćete prepoznati ove prijedloge, uvrstiti u prijedlog zakona do drugog čitanja da nam bude lakše odlučiti nama kako glasati. Hvala lijepa. Slijedi pojedinačna rasprava i prva je poštovani Domagoj Hajduković. Nema ga, gubi pravo. Slijedi poštovana Barbara Antolić Vupora.

Poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Danas govorimo o Zakonu o hrani koji i zasigurno trebao biti jedan od organskih zakona kojeg se tiče uređenje hrane kao naše dakle jedinice za život, dakle bez hrane nema života, nema nas i zapravo u ovom zakonu mi jedino se bavimo regulacijom kako će ponajprije ona uvozna hrana biti, na koji način će zapravo se kontrolirati ti prehrambeni proizvodi, kako će biti i na koji način će biti kontrolirani i kako će taj sustav djelovati, kako će se građani upozoriti na nezdrave proizvode. Nešto poput Rapexa je sustav RAS i opet dolazimo do toga da taj sustav će biti usmjeren prije svega preko državnog inspektorata koji je prije 3.g. ustrojen na način da kontrolira te i kroz taj sustav i sada i prehrambene proizvode. RAS je sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje. On je pokrenut prije gotovo 4 desetljeća 1979.g. i daje informacije među nadležnim nacionalnim tijelima o zdravstvenim rizicima povezanim sa hranom i hranom za životinje, dakle to je ono što je dobro i dobro je da to bude regulirano. Međutim ono što opet nedostaje u tom Zakonu o hrani je sve ono što opet nema u njemu, a to je na koji način i što ćemo mi učiniti da imamo dovoljno zdrave hrane, ona što, što prije dolazi do stolova naših potrošača hrvatskih državljana prije svega hrvatske hrane, što mi u tom zakonu o tome imamo, a svugdje imamo niz projekata koji govore „od polja do stola“, „hrvatsko mlijeko“, „školsko mlijeko“, dakle niz hvale vrijednih projekata koji su dobrodošli, međutim sustavno urediti neko područje, područje hrane je potrebno valda hrvatskim Zakonom o hrani, valda jedino tako mi dajemo svima do znanje koliko nam je hrana važna, ne samo da dobro kontroliramo prije svega ponovno ponavljam uvoznu hranu nego da i sami osiguravamo i uvjete kakva je ta hrana, naša hrana i da sve one projekte koji se uspješno provode i korporiramo u zakonska rješenja, mislim da je to bitno kod Zakona o hrani tzv. po mome organskog Zakona o prehrambenim proizvodima. I stoga velika kritika na to, na taj sustav uzbunjivanja koji ide preko državnog inspektorata koji će morati uslijed slabo plaćenih tržišnih inspektora odnosno inspektora koji će nadgledati taj sustav, nedovoljnog broja edukacija morati biti nadležan za provođenje i za kontrolu cijelog tog sustava. I sad s druge strane nam ostaje onaj dio koji isto tako nije u ovom, u ovom zakonu ni spomenut, a to je potrošači koji, čije cijelo područje ide preko udruga za zaštitu potrošača za koje znamo da su ostali i brez plaćenih radnih mjesta i bez plaćenih, plaćenog rada za nadzor te iste hrane, Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Antolić Vupora, evo dakle lijepo ste primijetili neke nelogičnosti, ja ću sada se ponovno vratiti na organizaciju koja je ovih dana izvijestila javnost, a to je organizacija koja prati udio pesticida u prehrambenim proizvodima u voću i povrću i ona zapravo, to izvješće govori o tome da nam je povrće, voće kontaminirano i to duboko kontaminirano pesticidima koji se povezuju sa povećanim rizikom od raka, urođenih deformiteta, bolesti srca i drugih ozbiljnih zdravstvenih poremećaja u organizmu, ali ovakvo voće sukladno propisima o sigurnosti hrane smatra se zdravstveno ispravnim i nalazi se i sada u ovom trenutku kada mi raspravljamo o Zakonu o hrani na policama naših marketa, pa je li to uopće logično i je li to prihvatljivo? Dakle organski Zakon o hrani, organski mislim u smislu donošenja nekog zakona koji bi temeljno trebao uređivati to područje hrane bez nade nade da bi trebao biti donesen sa primjerenom većinom, ali bi trebao biti primjerenom većinom usmjeren u važnost kao temeljnog zakona koji kontrolira to područje, dakle sustavno trovanje stanovništva, rekla bi to bez da prolazi kroz radar ovog uskog grla na državnom inspektoratu je ovo što ovaj zakon omogućava, nažalost.

Sasvim sigurno ako želimo imati kvalitetnu i sigurnu hranu na našim stolovima za to su nam važni i hrvatski poljoprivrednici a iz tog razloga što su oni suočeni sa mnogobrojnim izazovima oni očekuju s pravom našu podršku. Kao država članica sudionici smo zajedničke poljoprivredne politike koja propisuje zajednička pravila za sve države članice. No ono na što stalno skrećemo pažnju jest da upravo zbog toga što kraće koristimo sredstva koja su nam na raspolaganju krećemo i sa drugačijih startnih i u tom smislu nam je zasigurno potreban jedan veći manevarski prostor i snažnija financijska podrška u okviru te zajedničke poljoprivredne politike. Uz nova zbivanja geopolitičke odnose, covid krizu, rat u Ukrajini, interakcije u opskrbnim lancima sigurno da se pitamo što mi možemo učiniti u okviru naših nacionalnih kapaciteta kako bi pomogli poljoprivrednicima, ali ujedno i kako možemo utjecati na europsku razinu da uvedene neke interventne mjere. U tom smislu smo tražili i mi kao Odbor za poljoprivredu, a to je podržala i vlada kroz svoje razgovore na najvišoj razini da se na europskoj razini ograniče cijene plina, cijene energenata koje ustvari su na neki način poticaj za sve druge impute i o njima svi drugi imputi ovise koliko će te cijene rasti i koliko će ona potom rasti i cijena poljoprivredne proizvodnje i hrane. Dobro je i to je vijest od noćas da se ipak na europskoj razini bližimo nekom dogovoru, što znači da ćemo na taj način način pomoći i Petrokemiji u Kutini koja ovisi o cijeni plina, kad je riječ o proizvodnji mineralnih gnojiva, ali to znači da će i naši poljoprivrednici moći lakše disati ukoliko cijene energenata budu ograničene na europskoj razini. No vlada cijelo vrijeme intervenira iz nacionalnih sredstava što smatramo da je dobro, ali mislimo da možemo i kroz ovaj zakon i kroz neka druga zakonska rješenja još snažnije učvrstiti poziciju naših poljoprivrednika i zaštiti naše potrošače. Zato kada govorimo o ovom zakonu govorimo o nužnosti osiguravanja instrumenta za propisivanje kvalitete hrane jer mislimo da je to važno iz više razloga. Navest ću samo neke primjere, dakle to nije inovacija koju mi predlažemo za Hrvatsku jer to rade i druge države, rade to na različite načine, rade to za one poljoprivredne proizvode i namirnice koje su im izuzetno važne, pa tako će Francuska zaštititi svoje francusko meso kroz razne instrumente ili mlijeko, a Austrija primjerice svoje voće ili neke regionalne proizvode. U tom smislu čini mi se važnim ovdje podcrtati da je dobro što mi imamo dobrovoljni sustav označavanja kvalitete dokazana kvaliteta Hrvatska, ali mislim da moramo posegnut i za obaveznim instrumentima u tom smislu je dobro da stavimo uporište u ovom zakonu. Zašto ne bi propisali, to sam više puta govorila, da je svježe meso ono koje od klaonice do prodavaonice stiglo u 48 sati? Znamo da ono koje stiže iz Njemačke ili iz neke druge države članice treba 14 dana, a tretira se isto kao svježe meso. Ne može biti iste kvalitete kao ono koje je stiglo u dva dana. Na taj način ćemo štiti naše poljoprivredne proizvođače, maknut nelojalnu konkurenciju i na taj način ćemo i našim potrošačima osigurat ono što zaslužuju. Da, nije EU, točno je nije EU propisala rok koliko meso može biti smrznuto, ali to nas ne priječi da mi ne propišemo jer se zna u tradiciji hrvatskog naroda da nikad uže od godinu dana nije prošlo od kolinja do kolinja, prema tome postoje neki parametri, postoji struka, postoji znanost u Hrvatskoj koja puno bolje od nas političara može to izračunati i reći hajmo to propisati i na taj način regulirati tržište, a bez da ulazimo u neke potencijalne sukobe. Puno je riječi bilo ovdje oko GMO-a, dakle podsjetit ću Hrvatska je zemlja slobodna od genetski modificiranih organizama u Hrvatskoj je zabranjena sjetva genetski modificiranog sjemena, ovdje se ne proizvodi genetski modificirana hrana. Ona hrana koja se uvozi ima primjese veće od 0,9% mora biti označena. Znači puno je tu rečeno stvari od od nekih prethodnika koje veze sa propisima nemaju. Zahvaljujem Ministarstvo poljoprivrede koje je prihvatilo prijedlog Odbora za poljoprivredu da se uvode i GMO free oznake za one proizvode koji prođu tu proceduru. To je bio prijedlog Odbor za poljoprivredu …/Upadica Sanader: Vrijeme./… mislimo da je to dobro i za našu poljoprivredu i za turizam. Replika prva, poštovani Stipan Šašlin. na našoj državnoj razini postaje sve bitnija, nažalost i sve skuplja, ali isto tako svjedočimo i tome da se još uvijek velike količine hrane bacaju, jednostavno završavaju tamo gdje ne bi trebale. Pa tako je prama nekim najnovijim istraživanjima u Hrvatskoj negdje preko 70 kg po stanovniku hrane se baci. Najviše od toga oko 76% toga nastaje u domaćinstvima Interesira me, a s obzirom da ste vi doista dugo u ovoj problematici i jako dobro poznajete tu problematiku, kako će ovaj zakon, da li će on na neki način isto moći utjecati pozitivno da se smanje te količine hrane koje se bacaju nažalost i da one na neki način završe tamo gdje treba. Hvala. Hvala vam zastupniče Šašlin. Svakako to je jedan veliki moralni problem prije svega jer s jedne strane hrana se baca, s druge strane postoje ljudi koji nemaju što jesti. Već kroz izmjene Zakona o poljoprivredi smo intervenirali u tom segmentu kako bi se stvorili tehnički uvjeti za uspostavu banke hrane, donesen je i plan za smanjenje nastanka otpada od hrane i koliko ja znam to je sada u fazi provedbe. Na tematskoj sjednici koju smo u tom smislu imali i na Odboru za poljoprivredu izvješteni smo da su financijska sredstva osigurana, jedino je bilo rasprave još o konceptu koji će se zauzeti u tom formiranju banke hrane. Ono što je dobro, a što je možda prilika sada da spomenemo, mi smo i na toj sjednici upozorili na jedan veliki apsurd sa kojim su bile suočene socijalne samoposluge i pučke kuhinje koje su se tretirale Zmaić, sljedeća replika. Hvala potpredsjedniče HS-a, poštovana kolegice Petir. Ovim novim Prijedlogom Zakona o hrani sve vezano uz hranu neće više biti u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede već u nadležnosti Državnog inspektorata. E sada je pitanje ima li Državni inspektorat dovoljno kapaciteta za provođenje kontrole hrane i cjelokupnog sustava o hrani i hoćemo li mi imati ono što želimo, a to je u konačnici i kvalitetna i zdrava hrana? Hvala kolegice Zmaić. Državni inspektorat se uvodi kao još jedan dodatni element odnosno dodatno tijelo državne uprave uz Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva jer su podijeljene nadležnosti, a Državni inspektorat, po mom mišljenju, bar onoliko koliko ja uspijevam pratiti i tražiti s vremena na vrijeme njihova izvješća o određenim kontrolama je intenzivirao Ja sam svakako zagovornica osobno da se njima omogući povećanje kapaciteta i veća financijska sredstva jer smo svjesni da je velik posao pred inspekcijskim službama, posebno sa ovim novim zadaćama koje se stavljaju pred inspekcijske službe i taj posao je izuzetno zahtjevan. On sigurno i nešto više košta jer ako želimo opremiti naše inspektore sa svom adekvatnom opremom, moramo u to uložiti, tako da bih ja bila za dodatnu podršku Državnom inspektoratu i da se ljudski i financijski kapacitira. Ali ponavljam dakle, izvješća pokazuju da su oni intenzivirali .../Upadica: Vrijeme.

izuzetno uspješno i poznato po pitanju ekološke i biodinamičke proizvodnje. Ponosimo se dr. Rudolfom Steinerom, utemeljiteljem biodinamike i antropozofije te Međimurska županija želi i ima veliku volju i želju i pomoći da se i samim time i inicirala osnivanje nacionalnog centra za biodinamičku proizvodnju. U mnogih zemljama potencijal ekološke proizvodnje je izuzetno velik, nažalost u Hrvatskoj još nije dovoljno prepoznat, pa se eto, jedna sugestija, nadam se kako ćete vi svojim utjecajem pomoći i doprinijeti tome osnivanju nacionalnog centra za biodinamičku proizvodnju u Međimurskoj županiji. Hvala lijepa. Hvala vam kolegice Ban Vlahek. Ja sam imala prilike nedavno razgovarati sa ravnateljicom vaše institucije koja je predstavila i neke aktivnosti Ono što mislim da je dobro da u Hrvatskoj površine pod ekološkom proizvodnjom rastu, tu smo i s jedne strane pohvaljeni od EU, ali s druge strane smo upozoreni da bi ta struktura proizvoda koje proizvodimo u ekološkoj proizvodnji trebala biti malo više tržišno orijentirana. Što time želim reći, pa znate kad se kod nas pojavi jedan trend, vidimo da susjed sadi lješnjake, onda svi drugi misle da trebaju saditi lješnjake, to baš i nije dobar smjer nego bi trebalo više vidjeti što potrošači i tržište traže, zato što pitanje pitanje ekološke poljoprivrede jest sigurno pitanje u kojem Hrvatska ima što još dodatno za pokazati, tako da vjerujem da i ovi napori koji se čine na području Međimurske županije tome doprinose. Sljedeća replika, poštovana Barbara Antolić ne zbog nacionalnog naboja nego zbog toga jer su ti obroci onda i zdraviji i najprimjereniji jer je najkraća put, dostatna put do institucija koje Hrvatska plaća. Smatrate li da su takvi putevi, takvi načini i štićenje takvih načina bilo, da je bilo ih potrebno uvesti u ovaj Zakon? Hvala vam lijepo kolegice Antolić Vupora. Dakle kratki lanci opskrbe hranom jesu prepoznati već kroz neke druge zakone i oni su po meni sjajno rješenje, kako ustvari u kratkom vremenu domaću svježu lokalno proizvedenu hranu dovesti dovesti do krajnjeg potrošača. Posebno to preferiramo u školama i kroz ovaj projekt zdravih obroka koje sufinancira EU, u čemu sam imala prilike sudjelovati, kako bi izborila potpore i za Hrvatsku, koja nije bila na tom popisu, a i sa ovom najavom koje je premijer neki dan ovdje izrekao u Saboru, mislim da smo na dobrom putu. No, ono što trebamo napraviti da bi nam kratki lanci zaživjeli jest malo bolja organizacija i udruživanje proizvođača jer krajnji onaj korisnik, da li je to dom umirovljenika, da li je to vojarna, da li je to bolnica, da li je to škola, mora imati dostatne količine kako bi mogao planirati nabavu hrane. Za sad mi tu još uvijek imamo problem sa percepcijom udruživanja poljoprivrednika. Hvala g. potpredsjedniče, poštovana kolegice. Pa evo poznato je da se vi jasno i glasno borite za brendiranje naših izvornih prehrambenih proizvoda i to je za svaku pohvalu, međutim, ovo ljeto smo imali jednu izložbu, tzv. izložba sintetičkog mesa. Na evo, na globalnoj razini, sve je više zagovaratelja da upravo klasična proizvodnja mesa najviše zagađuje ili jedan od većih zagađivača bioekološkog sustava pa zanima me je li to daleki futuristički scenarij ili je moguće jedan takav scenarij, znači proizvodnja sintetičkog mesa? Hvala. Hvala vam kolega Brčiću. Ja svakako se mogu složiti sa glavnim tajnikom najvećeg europskog udruženja poljoprivrednika i zadruga g. Pekkom Personenom koji je neki dan bio na našem odboru i koji je s pravom konstatirao da se takva hrana ne može smatrati hranom i ja to ozbiljno mislim niti bi tako nešto preferirala niti bi to nekome ponudila na stol. Preferiram ono što je domaće, što je uzgojeno na jedan prirodan, održiv način i Hrvatska ima potencijal upravo za takvu proizvodnju. Govoriti o tome da je stočarstvo najveći izvor emisija stakleničkih plinova, prvo nije točno jer znamo da je promet, a drugo što znači maknuti krave, konje ostale životnije sa pašnjaka. To znači da ćemo pustiti da to obraste u šikaru i da bespovratno izgubimo poljoprivredno zemljište koje treba služiti za proizvodnju hrane. Dakle, te životinje nam pomažu ne samo zato što su nam izvor hrane nego i očuvanju biološke raznolikosti po kojoj je Hrvatska prva u Europi. Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Petir ja bi voljela čuti vaša promišljanja o uvođenju načela oportuniteta u zakone kao što je Zakon o hrani. On ga ovdje ne predviđa, ali koja je svrhovitost progona, je li oportuno odmah odmah kažnjavati primjerice malog OPG-ovca koji je pogriješio možda se radi o nekakvom blažem prijestupu, možda iz neznanja ili zato što su mu propisi nerazumljivi i slično, jesmo li možda mogli kod Državnog inspektorata kad im sad već dajemo ulogu onoga onoga tko ih kontrolira, tko ih može kazniti i savjetodavnu ulogu pa kada prvi puta dođu, govorim naravno o OPG-u ni slučajno o velikim trgovačkim lancima jer oni imaju kompletne pravne timove koji traže model kako izigrati naše propise, dakle govorim o OPG-ovcu kako ga posavjetovati, a ne odmah kazniti. Hvala. Hvala vam kolegice Vukovac na ovoj replici. Ja mislim da u praksi to tako i funkcionira, bar ono što sam čula sa terena. Dakle, da se redovito događa da taj ako je riječ o prvom prekršaju i dosada nije bilo prekršaja da se onda izdaje određena uputa i daje se određeni rok u kojem vremenu se mora ili je to riječ o poljoprivredniku ili je to riječ o nekom preradbenom kapacitetu ili bilo kojoj drugoj ustanovi, obrtu ili organizaciji u kojem roku Ono što mislim da treba napraviti jer nisam sigurna da Državni inspektorat osim tako kad dođe na teren, prvi put utvrdi neki prekršaj i onda posavjetuje da Državni inspektorat ima kapacitete za neku širu savjetodavnu službu. Ali mi imamo svoju savjetodavnu službu za koju smo već više puta rekli da podržavamo da se izdvoje veća financijska sredstva, da se kapacitira, da se ti ljudi školuju, da budu na terenu. Ne da se čeka da njih netko pozove nego da oni idu među poljoprivrednike i pomognu

evo mi smo dobili sad il dobit ćemo zakonodavni okvir gdje ćemo jesti zdravu hranu, ali pitanje je hoćemo li jesti i kvalitetniju hranu, to je prvo pitanje. pitanje. Kad ćemo mi Hrvati jesti našu hrvatsku zdravu hranu na način da hrvatski proizvođač iz OPG-a prodaje svoju hranu, ali ne na način da proda po jeftino jer je prisiljen na to, a da trgovački lanci prodaju tu istu hranu 3 puta skuplje ili više. Dakle, mi trebamo doći do te razine da imamo hrane, da naš proizvođač od toga može živjeti, ali da i ja ili ostali konzumenti mogu kupiti tu zdravu hranu. Hvala lijepo. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolega Šimičeviću. Mi sigurno moramo povećati svoju produktivnost i konkurentnost i poraditi na udruživanju poljoprivrednih proizvođača kako bi imali dostatne količine. Često govorimo u raspravama ovdje o povezivanju zelene i plave njive, ali smo svjesni da ne može ni ugostitelj niti hotelijer hodati od kuće i kuće i otkupljivati. Dakle, moramo to nekako bolje organizirati kroz proizvođačke organizacije, kroz zadruge, kroz neke oblike gdje će ljudi moći dovoljno te domaće kvalitetne hrane. Pa i na kraju govorili smo o tim kratkim lancima opskrbe hranom da bi i oni mogli zadovoljiti potrebe nekih većih institucija potrebna je organizacija poljoprivrednika i njihovo udruživanje. Dakle, u tom smislu treba veće napore. A ono što svako od nas može učiniti ja prva polazim od sebe i nastojim na taj način funkcionirati, sve ono što mogu kupiti od lokalnih OPG-ovaca, a što mi ne možemo proizvesti jer živimo na selu kupujem od onih ljudi koje tako da se kupovina u nekim trgovačkim lancima svede na minimum, a pitanje odnosa trgovačkih lanaca prema poljoprivrednicima smo nastojali riješiti Zakonom o …/Upadica: Vrijeme./… nepoštenim trgovačkim praksama, ali tu ima još dosta posla. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Gorana Ivanovića. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege, kaže da su sve gljive jestive doduše neke samo jedan puta. Otprilike je to tako i sa ovim. Treba nam Zakon o hrani. Zakon o hrani tu su mnogi zastupnici i zastupnice spominjali da je to temeljni zakon, nije svejedno što ćemo jesti, što će jesti naša djeca. Mi se sad pripremamo za jednu rekao bi povijesnu odluku hrvatske vlade kojom će 311.000 djece imati jednom dnevno obrok u osnovnim školama. Prema tome to je vrlo ozbiljna, ozbiljna tema i ovaj, ovo prvo čitanje ovog zakona ja bi rekao jasno definira što je nekvalitetno, Članak 13., 14., 15. jasno propisuje koja bi se hrana trebala zabraniti, koja hrana nikada ne bi trebala doći na police trgovačkih lanaca ili malih dućana, no to još uvijek ne garantira da je to zdrava hrana, da je to hrana koja ne izaziva određene bolesti. Pa pogledajmo porast onkoloških bolesnika od '90.-tih do danas, sve je to vjerojatno je udio hrane u tome imamo, dobar dio te priče čini loša, loša hrana. Predsjednica matičnog odbora uvažena zastupnica Petir je u svom izlaganju jasno rekla da ovo je samo jedan segment kako ćemo se obraniti od te loše hrane, kako ćemo domaću proizvodnju podići na onu razinu kojoj težimo, no to nije nimalo lak zadatak. Nepoštene trgovačke prakse, još uvijek nefunkcioniranje malih lanaca opskrbe koji nije saživio, još uvijek neudruživanje hrvatskih poljoprivrednika, a sigurno bi im kroz udruživanje bilo puno lakše plasirati svoje proizvode, to su stvari koje smo tek dotakli, ali još uvijek nisu implementirane u ono što nas čeka za 2-3 ili 5.g.. Državni inspektorat preuzima brigu i nadzor o tome što propisuje ovaj zakon. Jučer smo na matičnom odboru i evo bili su i kolege iz opozicije složili smo se da je pitanje koliko državni inspektorat uz sav posao koji, koji ima će moći kontrolirati da nešto bude iskontrolirano unaprijed. No ja bi rekao i nešto drugo, nije samo državni inspektorat taj koji nešto, nešto kontrolira i mi građani trebamo imati svoju odluku. Reći ću jedan primjer koji sam doživio prekjučer u jednom trgovačkom lancu, neću mu spominjati ime, nije bitno, iako bi trebao i to uopće ne bi trebala biti nikakva sramota reć da si doživio nešto što može spriječiti neke druge da ne dožive isto. Znači htio sam kupiti grožđe koje by the way nije jeftino, košta ne znam 15 kuna kilogram, od 35 bobica koje se nalaze na tom grozdu samo je 6 bilo zdravo, ove druge su sve bile trule, ali nije zbog toga cijena grožđa toga bila 2 kune i 30 lipa nego je bila i dalje štih 15 kuna. Proizvođač koji je proizveo to grožđe je možda dobio svega kunu i pol ili dvije kune za to i onda se stvarno postavlja pitanje gdje završi taj, ta silna razlika. Ružica je govorila o proizvođačima mlijeka, pa zar nije sramota da čovjek koji ima 40 krava ne može mjesečno podmiriti svoje račune za režije, znači ne štima nešto u tom, u tom lancu opskrbe, neko se u ovo vrijeme krize koja je izazvana i ratom u Ukrajini i globalnim zatopljenjem želi obogatiti. Upravo Zakon o hrani treba riješiti određene stvari koje su ovdje još možda ne do kraja definirane. Predsjednica Petir je nešto o tome govorila, nije isto dal je meso staro 2 dana, 14 dana ili 28 dana. Prema tome, moraju postojati ti neki modeli kojim ćemo mi jednostavno te ljude koji drže trgovačke lance omeđiti da ne mogu prodavati i pravit nas ludim ovoliko koliko misle da jesmo, a ustvari nismo i to je zadatak kažem i matičnog Odbora naravno Ministarstva poljoprivrede, inspekcije, ali vjerujte i nas kao, kao građana i naravno nas prije svega kao saborskih zastupnika. Imamo nekoliko replika, prva je poštovana Boška Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, pričali ste o udruživanju, e upravo to se dogodilo kod nas u Međimurju. Vjerojatno znate podatak da 60% proizvodnje, ukupne proizvodnje jabuka u RH upravo dolazi iz kraja iz kojeg ja dolazim, to je Međimurje. Proizvodnja se stabilizirala, ostali su najuporniji i oni najkvalitetniji voćari, a tržište je konačno prepoznalo tu kvalitetu. Međimurska jabuka je zasigurno jedna od najkvalitetnijih i najzdravijih i potrošačima nije bilo bitno koju će cijenu platit bitno je da jede zdravo, domaće i prirodno. Međimurska županija je županija koja cijeni svoje građane i to dokazuje svake godine brojnim potporama. E ono što želim ja vas pitati kako pomoći da država više ulaže u Međimurje, više kroz potpore upravo tim malim poljoprivrednicima, malim ljudima koji plasiraju i koji ostvaruju takve izuzetne rezultate? Hvala. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Ja mislim da nije samo stvar, potpore su vrlo bitne, naravno da one bitno pomažu malima da, da postanu bolji i izvrsniji, da, da bolje odrade svoj posao, a ja bi rekao da ovo, ovaj primjer i Međimurja, ja bi rekao da hrvatska jabuka je jedna možda od najboljih jabuka u Europi, imamo je toliko koliko je imamo, negdje oko 58 tisuća tona Hrvatska proizvede jabuka, nije to neka velika količina, ali ono što je problem što ta jabuka ne završi na kraju u, u Hrvatskoj, ta kvalitetna ona ode negdje dalje, a mi jedemo neke, neke druge jabuke koje su lošije. Primjer udruživanja i lakših brendiranja je zasigurno nešto što nam treba, ali opet se vraćamo na te male lance opskrbe, zašto svi proizvođači jabuka u Slavoniji, u Međimurju ne bi prodali svoje jabuke već praktički na stablu i to nama koji živimo na tom prostoru i znamo da je taj voćnjak samo kilometar ili dva od moje kuće, a ja nisam kupio ni kilu jabuka od, od tog čovjeka koji se pati i koji radi i na tome trebamo raditi Zmaić. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Ivanović, mi koji živimo u ruralnim područjima u našim lijepim selima jako dobro znamo koliko je potrebno uložiti truda i troškova da bi proizveli hranu i kolko je teško doći do zdrave i kvalitetne hrane. Hoće li ovaj Zakon o hrani poboljšati i omogućiti da naši potrošači konzumiraju i jedu domaću lokalnu hranu što znamo da je kvalitetna i zdrava za čega smo mi isključivi pobornici? Hvala lijepo. Intencija tog zakona je to, ali to se neće dogoditi donošenjem ovog zakona, ovaj zakon jasno propisuje kakva hrana ne bi trebala biti na tržištu, no on ne može propisati explicite da mi moramo jesti samo domaću hranu, da moramo kupovati samo od domaćih proizvođača, to trebaju urediti neki naravno drugi zakoni, a vjerujte mi evo da i Odbor za poljoprivredu, a i Ministarstvo poljoprivrede bdije nad tim i želi doći do toga da za 5 ili 10.g. stvarno jedemo ono što, što je naše. Reći ću jedan podatak, već sam ga rekao 100 puta. Prije 2.g. je održano jedna festival hrane, od 100 prvih mjesta 98 su otišli u Hrvatsku, 98 prvih mjesta je završilo u RH. Prema tome proizvodimo mi dobru i zdravu hranu, e samo treba doći ta hrana ovdje na, na stol kod nas. Slijedeća replika poštovani Luka Brčić. imati svoje sjeme, znači sjemenarstvo i znamo tko ima monopol sjemena, sjemenarstva da često puta i upravlja bitnim polugama. Mene zanima pošto vi dolazite iz Slavonije kakva je situacija u ovom kontekstu sjemenarstva i po pitanju u kontekstu i našeg Poljoprivrednog fakulteta, a isto tako samog Instituta za sjemenarstvo u Osijeku? Hvala. Hvala lijepo uvaženi kolega Brčić. Dva su instituta koja bitno pridonose tome da još uvijek naša sjemenska roba bude naš institut u Osijeku i naravno institut u Zagrebu koji bdiju nad tim da se zadrži kvaliteta sjemena. Izazovi su veliki, na svijetu nas je sve više treba proizvesti što više hrane. Naravno da neki prizivaju tzv. genetski modificiranu hranu, ali dok je ova dva instituta ja se nadam da ćemo imati sjeme koje garantira i dobre prinose, ali i zdrave prinose. Sljedeća replika poštovani Hrvoje Šimić. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega Ivanović. Zakon o hrani je jedan od zakona kojim se usklađujemo sa zakonskom regulativom EU, izuzetno je bitno s obzirom da raspravljamo o jednom od strateških problema u današnje vrijeme, a to je problem hrane, sigurnosti hrane, opskrbe hranom da je izuzetno bitno da Hrvatska sudjeluje u svim međunarodnim integracijama. Također evo mogu reći da sam bio sudionik euroazijske euroazijske asocijacije koja je zapravo put svile unutar OSS-a gdje je donešena Istambulska deklaracija koja se također dotakla ovog problema sigurnosti odnosno i sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane, ali i mogućnosti kontrole lanca opskrbe hrane i dostupnosti hrane za sve. Upravo evo mislim da je Hrvatska na dobrom putu sudjelujući kroz sve međunarodne integracije kako bi što lakše riješila probleme za sve nas građane Hrvatske. Hvala. Hvala lijepo. I baš mi je drago da je Zakon o hrani izazvao ovakav interes saborskih zastupnika i zastupnica i stvarno je lijepo govoriti o tome. Uvaženi kolega Šimić, Hrvatska je bila nekada na na putu silk waya tzv. puta svile i trgovci koji su prolazili ovim prostorima su upravo znači što mogu ovdje naći i što mogu ovdje dobiti. Ali u biti fali nam taj još jedan djelić samo da prebacimo sa ovog boljeg na ono najbolje. Ali bit će. vas jel možete dopustit zastupnicima da postave pitanje. **Ivanović, Goran (HDZ)** Možda ako neko želi mogu i pismeno odgovorit nije problem pošto ovoga. Obzirom da nemamo više uvjeta za raspravu prekidam raspravu, sad ćemo glasat pa onda nastavit. **Ivanović, Goran (HDZ)** Da, ja se slažem uvaženi potpredsjedniče, svima ostalima ću na repliku odgovoriti pismeno. Evo ja se ispričavam, nemamo uvjete i to je ok.

Hvala.

Hvala

Prihvaća se prijedlog Zakona o hrani i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona, molim glasujmo. glasujmo. Glasovalo je 122 zastupnica i zastupnika, 77 za, 45 suzdržanih, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Prijedlog zakona o hrani, prvo čitanje, P.Z.E. br. 400.. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak: 1. Prihvaća se prijedlog Zakona o hrani Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona, molim glasujmo. Glasovalo je 122 zastupnica i zastupnika, 77 za, 45 suzdržanih, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Glasovalo je 122 zastupnica i zastupnika, 77 za, 45 suzdržanih, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

i zastupnika, 77 za, 45 suzdržanih, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Prijedlog zakona o hrani, prvo čitanje, P.Z.E. br. 400.. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak:

1. Prihvaća se prijedlog Zakona o hrani i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona, molim glasujmo. Glasovalo je 122 zastupnica i zastupnika, 77 za, 45 suzdržanih, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Prijedlog zakona o hrani, prvo čitanje, P.Z.E. br. 400.. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak: 1. Prihvaća se prijedlog Zakona o hrani i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona, molim Glasovalo je 122 zastupnica i zastupnika, 77 za, 45 suzdržanih, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice

i zastupnika pa se vraćamo na našu točku koja je bila prekinuta, doduše pred kraj, a to je točka zakona, Prijedloga Zakona o hrani i sad će pojedinačno govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. **Miletić, Poštovani g. potpredsjedniče HS-a Reiner, poštovani suradnici nadležnog tijela, poštovana kolegice Marijana Petir, jedini ste u hrvatskoj sabornici dok raspravljamo o hrani. Ne zna čovjek da li bi plakao ili se smijao, ali evo, ajmo se smijati, nekako je možda bolje da se humorom borimo protiv ovog ludila koje nas okružuje nego da sjednemo ovdje i plačemo i da me ne bi netko krivo shvatio, ja znam da je teško voditi državu, znam jer vas gledam sa strane, nemam iskustvo, ali s druge strane, baš malo skupa smiješno pa i za nas sve u oporbi i za vladajuće, Idemo po redu, dakle Zakon o hrani u nekih 50-ak članaka, ako se ne varam, 49 ili 50 članaka, predlagatelj je definirao sve ono što drži važnim u ovom Zakonu o hrani, nadležnosti, zaštitne mjere, one mjere uzbunjivanja i prekršajne odredbe definirana je točno kazna. Ja ću se malo fokusirati na neke stvari, drago mi je da je kolegica Petir ovdje jer na koncu ona o tome stvarno puno je radila i govorila kada pričamo o zaštiti meda, je li, i u EU parlamentu i ovdje u hrvatskom parlamentu u vremenu velike krize koja je uzrokovana lockdownom, suludim pretjeranim tiskanjem novca, posljedično tome inflacijom koja je negdje po našim procjenama, barem 15% bez obzira što neki govore da je puno manja, sad nam ispod radara prolazi opet rasprava o hrani, a ustvari rasprava o Zakonu o hrani jedna od najvažnijih rasprava, barem po mom skromnom mišljenju. Hrana nam može biti lijek, ali može biti otrov i mi bi trebali u zakonima u RH sačuvati naše stočare, stočarsku proizvodnju, naše OPG-ove, pčelare, poljoprivrednike, a Hrvatska mora ići prema svojoj samodostatnosti u području hrane. Da budem plastičan, budemo li imali svoju hranu, budemo li sačuvali svoju vodu, a mi smo onda slobodni ljudi, a ne budemo li to imali ne samo da nećemo biti slobodni nego ćemo bit vrlo vjerojatno i bolesni. Dakle, ono što bih ja volio istaknuti, barem kako ja doživljavam te zakone možda malo utopistički. Cilj zakona ili cilj države ne bi trebao ići u lov ne znam npr. na poljoprivrednike u lov je li nego ljude naučiti educirati da oni budu korisni za sebe, za svoju obitelj, a onda i za cijelu državu. Tako nekako ja mislim, uvijek je nekako edukacija ne samo po džepu lupati. I tu imamo sada priču Državnog inspektorata. Malo ću se poigrati slikama. Pa ti ljudi bi trebali biti kao neki komando vojnici, hrabri, odvažni, patriote, nepotkupljivi i zato moraju biti dobro plaćeni, vrhunski educirani. Moramo osigurati inspektorima potpunu neovisnost i snažne poticaje da rade svoj posao, a ti ljudi primaju 7-7,5 tisuća kuna mjesečno. I sad vas ja pitam, evo moram vas to pitati, imam ovdje sam izvukao kilogram i po meda, kažem kolegica Petir je tu, pazite ovo cijena u Intersparu 24 kune, pa tko je tu lud, pa tko je tu lud, kilogram i po meda evo ga dakle 24 kune. Idemo dalje, cvjetni med 39 kuna kako je, s kojim čarobnim štapićem, 37 kuna. Konzum akcija kilogram meda 28 kuna. Pa tko je tu lud dragi ljudi? Pa mi u Hrvatskoj da miješamo dva kilograma šećera po ovoj cijeni s vodom i da to stavimo etiketu, pakiramo, platimo je li ono što trebamo imamo troškove i stavimo na police pa to ne može koštat 28 kuna, dakle to ne može koštati 28 kuna. I zato sam rekao, pa nama trebaju komando vojnici da ti naši državni inspektori koji bi trebali ući među velike. I pohvaljujem Državni inspektorat mnogi ljudi ti, mi isto lupamo te ljude po glavi jer, jer gledaš koliko je tu teškoća i ti ljudi mnogi rade časno svoj posao, ali tu im država treba biti osigurač. Ti kad si u nekom fajtu, kad ti imaš sigurna leđa pa onda ti uđeš u taj Konzum, u Spar, u Plodine i reć šta je ovo čovječe, ovo je patvoreni, šta je ovo, kazna e, a ne da ti naši inspektori se boje pozicija neki je moćnik ovdje, neki je moćnik je ondje, onda on dobije po glavi još ga se makne, čovjek poslije izgubi posao. Tu mora biti država, tu ste vi na vlasti, nisam ja, ja kad budem čovječe sanjat će me, ako budem negdje blizu tog odjela, sanjat će me neću im dati disati. To je nepravda. Mi moramo graditi društvo dakle pravde, pravde. Bez pravde nema ničega. Kolegica Petir je govorila, sad neću stić i o zaleđenom mesu i sve i pohvaljujem to, dakle to i drago mi da među vladajućima ima ljudi kojima, koji intenzivno se bave s dobrim stvarima. I zato molim vas vi koji ste na vlasti učinite sve što možete da zaštitimo naše poljoprivrednike, stočare i da maknemo to kinesko smeće koje se prodaje kao med s …/Upadica: Hvala./… naših polica. Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Miletiću dobro ste spomenuli patvorine meda i maslinovog ulja koje dominiraju i ono što je ustvari zanimljivo da je Državni inspektorat u učestalim akcijama i oni otkrivaju te nesukladnosti. Slažem se s vama da je sigurno obzirom na nadležnosti koje im se dodatno stavljaju i ovim

vidim i suglasnost i oporbe i vladajućih da se dodatno Državni inspektorat ojača i podupre jer rade dobre stvari. Ja mogu reći da kao predsjednica odbora znam često zatražiti od njih povratnu informaciju da li su nešto prekontrolirali i ispada da su oni doista na terenu i da odgovaraju na sve zahtjeve, ali su izloženi i ovim pritiscima o kojima vi govorite i tu im je potrebna zaštita. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala gospodine Reiner. Kolega iz oporbe iz HDZ-a ako budete dizali na društvene mreže recite da vaš, kolega zastupnik vaš Miletić iz MOST-a govori, dakle nije da nema nikoga ja vam vrijedim za 5 tako da odmah računajte da nas je 5, malo se šalim, šalim se malo. Dakle, kolegice Petir ja sam stvarno, trudim se koliko god mogu, nitko od nas nije baš objektivan. Mi smo subjektivni ljudi, emocije sve i teško je uvijek u svemu biti potpuno po špagi i ne znam ni kako odcjepljen od sebe je li ne, ali ja sam uvijek isticao pa čak i nešto što sam bio malo u Bruxellesu i kad sam bio s kolegama s kojima vi surađuje, svo dobro koje ste vi napravili jer jeste. Dakle, ja nemam nikakvih problema, ja sam to ovdje rekao, kad vladajući nešto naprave dobro meni nije problem reći to je dobro ako je po mojoj savjesti to dobro. A ono što me uznemiri takav sam, pa onda govorim da me to uznemiri. Dakle, vaše zalaganje za med, za protiv patvorina, protiv svježeg mesa koje je 15 dana svježe je li dok putuje ili godinu dana je negdje zaleđeno je poznato svima …/Upadica: Hvala./… i ustrajte i dalje tu gdje jeste sada. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Boške Ban Vlahek, nema je gubi pravo na govor, pa će idemo na završno onda raspravu, završno će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Siniša Jenkač.

kolegice i kolege zastupnici i zastupnici evo samo da odgovorim kolegi Miletiću, ne bi ni u ludilu slikao, mislim da bi to spadalo u anale gluposti da ovaj zastupnik slika praznu dvoranu i to objavljuje ne, a onda ti neko drugi poslika di si sad ti ne, tako da nema straha. Evo, poštovane dame i gospodo, današnji Zakon o hrani, postojeći Zakon o hrani je neusklađen sa europskim zakonodavstvom i upravo novi zakon u prvom čitanju radi se praktički u uskladbi samog zakona. Ono što je važno napomenuti, spomenuli su i svi da je 2019. godine osnovan Državni inspektorat, '21. je donesen Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani. Znači o samom osnivanju Državnog inspektorata govorili smo već u ovom saboru. Usklađena je znači nadležnost za provođenje službenih kontrola i preraspoređene su i u potpunosti usklađene nadležnosti. Novim zakonom se regulira pravilo o hrani za životnije i postupak registracije i odobravanje subjekta u poslovanju s hranom za životinje koja je u pravilu dosada bila obuhvaćena Zakonom o veterinarstvu i o tome smo već raspravljali u ovom saboru, imali smo i nekoliko inicijativa od strane veterinara ali evo mislim da su na kraju svi zadovoljni. Znači zakonski temelj se donosi za izradu godišnjeg plana monitoringa za hrane koje koriste životinje te se uređuje područje davanja znanstvenih mišljenja te pružanja znanstvene tehničke potpore od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. To su možda neke osnovne smjernice na koje su se osvrnuli, na koje su što ću se završno osvrnuti u svakom slučaju puna potpora kao što ste i rekli kolega Miletiću i drago mi je evo da imao više-manje zajedničke stavove i gostiju na Odboru za poljoprivredu i nas članova Odbora za poljoprivredu zajedno sa evo nazočnom predsjednicom. A upravo je da bi se problematika koja nije obuhvaćena samim zakonom o čemu je govorila i predsjednica Petirka, problematika sa hranom ne bi bilo loše bez obzira na opsežnost zakona da se na neki način unese u sam zakon jer podzakonski akti koliko čujemo ima ih puno, evo apeliramo na zakon ako ne zakon barem da se to konkretno regulira samim podzakonskim aktima upravo o čemu je govorila i predsjednica, o čemu je govorio i kolega Miletić, a to je problematika znači dolaska na tržište stare hrane, smrznute hrane, nedovoljna kontrola ili nemogućnost uopće kontrole takve hrane. Samim time direktno bi utjecali na povećanje proizvodnje hrvatske naše domaće hrane. Vidimo da su određene promjene koje su se, koje su proizašle iz korona krize, koje su proizašle iz evo ratne situacije u Ukrajini potaknule poljoprivrednike, a i naše sugrađane za drugačijem promišljanjem o hrani, za drugačijim pristupom hrani i potaknule su koje ljudi provode kako mali proizvođači i evo pohvaljujemo i s razine i odbora i s razine kluba da imamo sve više OPG-ova, da ti OPG-ovi nisu kao što su bili prije 10 godina osnovani samo da imaju nekakav broj, nego su se kroz normalno i kvalitetne zakonske aktivnosti i usmjeravanje zakonodavca na tu problematiku isfiltrirali da to stvarni proizvođači i mislim da bi samim unošenjem ograničenja potaknuli pogotovo ove proizvođače mesa, svinjetine, govedine itd. Ja ću, evo vrijeme leti, osvrnuti se ukratko s obzirom da je Zakon o hrani na još jednu granu bez obzira što smo već raspravljali ovdje, a to je pčelarstvo. Pčelarstvo je jedna posebna tema, ali hrane bez pčelarstva Pčelarstvo kao važna tema o čemu treba, evo pozivam i nazočnog ministra, ministra državnog tajnika i kolege i kolegice da se razmisle u svakom slučaju o mijenjanju subvencioniranja potpora u pčelarstvu. Znači svi imaju, s obzirom da sam zadnji mogu završiti, svi imaju malčere, svi imaju motorne pile, trebamo razmisliti o subvencijama i koncentrirati na subvencije, na košnice s time ćemo podupirati broj košnica i time ćemo podupiranje …/Upadica: Dobro./… direktno usmjeriti na razvoj pčelarstva, a onda i da za na kraju krajeva za poticanje i obogaćenje …/Upadica: Hvala./… Mi ćemo nastaviti u srijedu 26. listopada, kao što je i najavio predsjednik Hrvatskog sabora u 9 i 30 biti će obraćanje predsjednika Vrhovne Rade Ruslana Stefanchuka Hrvatskom saboru ovdje u ovoj dvorani, a nakon toga će biti uobičajeno slobodni govori i slijedeće točke. Želim vam ugodan vikend.